**Branislav Nedimović** Samo želim da me na pravilan način čujete jer nijednog trenutka nisam rekao da su stvari sjajne, nego mi menjamo ove propise da bismo poboljšali situaciju u poljoprivredi. Dosta toga je urađeno u pogledu akreditacija Uprave za agrarna plaćanja. Mi sada otklanjamo blokirajuće faktore. Ja sam zahvalan i prethodnoj koleginici koja se bavila ovim poslom i koja je dosta tu uradila, ali mi ćemo ove stvari rešiti.Što se tiče reeksporta, od 15. septembra naša Uprava za zaštitu bilja u skladu sa sporazumom koji ima sa svojim ruskim kolegama prati svaku pošiljku od početka do kraja. Nemojte imati ni jednu dilemu da nešto ne funkcioniše, da bi nam bio zabranjen izvoz voća kao nekim drugim zemljama. Sve funkcioniše u najboljem redu, čak imamo povećanje izvoza neke neke naše robe.Činjenica je da mi pratimo tok svake pošiljke od voćnjaka pa dok ne stigne do krajnjeg potrošača. To je naša obaveza, a da je drugačije, mi u ovom trenutku ne bismo mogli da ostvarujemo izvoz voća na rusko tržište i na tržište EU. Tako, ovo su činjenice i mislim da treba da govorimo o činjenicama.

na zakon koji se u proceduralnom smislu najdirektnije bavi IPARD programima i ja ću se takođe u pretežnom delu svog izlaganja osvrnuti na to, s tim da blokirajući faktor koji je nekoliko puta potencirao i sam ministar kada je reč o nesposobnosti u ovom trenutku da se akredituje Uprava za agrarna plaćanja, moram da vratim nekoliko meseci pa i godina unazad.Podsetiću vas da smo mi još u martu 2015. godine slušali od prethodne ministarke, Bošković Bogosavljević, da će sredstva IPARD programa biti obezbeđena do kraja ove godine, dakle, 2015. godine. godine slušali najavu prethodne ministarke kada je rekla da će prvi poziv za korisnike novca IPARD fondova biti početkom 2016. godine, odnoseći se na ovih ključnih i tako bitnih 175 miliona evra iz IPARD fonda.Kada je ministarka bila pitana takođe u junu 2015. godine kada se očekuje akreditacija Agencije za agrarna plaćanja, da bi se ova sredstva mogla koristiti, ona je iz cuga, iz topa rekla da su sve aktivnosti koje su planirane preduzete u roku u smislu pripremanja ovih procedura. Onda nas je zatekla vest u septembru mesecu 2016. godine, znači, neko vreme zvanično nakon formiranja Vlade, sada smo od ministra čuli da je ova vest stigla iz Brisela još 8. avgusta, dakle, nekoliko dana pre izbora Republičke vlade koja se ispostavila da je zaista bruka i sramota za Srbiju, a to je da je zbog nesposobnosti države i rada Ministarstva poljoprivrede u ovom trenutku blokirana akreditacija Uprave za agrarna plaćanja, a samim tim i pravo na povlačenje u prvoj tranši 15 miliona evra za naše paore, a potom progresivno i zaostatak sredstava u narednih nekoliko godina.Meni je izuzetno problematično to što su naši poljoprivrednici verujući ministarki izgubili kao i mi svi zajedno gotovo godinu i po dana na sad ćemo i mi ćemo fazu, sve je spremno, sad ćemo mi sve to uraditi. Onda se ispostavilo da to tako nije i rekla bih, iako ste pohvalili u prethodnom vašem izlaganju vašu prethodnicu nekako sa izraza vašeg lica ne stičem utisak da vi verujete u te pohvale. Moje ključno pitanje je da ako smo mi izgubili godinu i po dana na sad ćemo i mi ćemo fazu, kako mi sada vama da verujemo, gospodine ministre, da ćete vi to tako jasno i tačno i ispravno rešiti do aprila meseca, odnosno do kraja naredne godine.Sve i da uzmemo u obzir, hajde da kažem, zavičajnu empatiju u odnosu na naše vojvođansko zajedništvo i ceneći vaš prethodni rad,

da utiče i da ih amandmanski predloži. Nadam se da ćete svesni onoga što je bila zaista sramota za ovu zemlju, do avgusta meseca kada smo čuli za ovaj poražavajući rezultat, odnosno nemogućnost da akreditujemo Upravu za agrarno plaćanje uzeti u obzir naše amandmane i pospešiti kvalitet ova tri zakona koja su trenutno u raspravi.Dozvolićete, vi vrlo dobro znate ko se drži za reč a ko se drži za uši. Mi bismo zaista voleli da verujemo u sve reči koje ste vi ovde izneli, ali bojim se da nam treba mnogo više argumenata za to i vidim da odobravate ovaj moj stav i da razumete apsolutno sve naše nedoumice sa kojima vrlo iskreno nastupamo ovde u Narodnoj skupštini.Ono što je za nas zaista neverovatno, da niste uspeli da prepoznate Vojvodinu čak ni u kontrolnoj ulozi, odnosno ulozi nadzora nad IPARD sredstvima, pa makar kao poveren posao prema organima AP Vojvodine. To ćemo takođe amandmanom pokušati da pospešimo. Verujem da ćete imati razumevanja za to, jer vi vrlo dobro znate da je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu intenzivno učestvovao u obukama koje su bile organizovane od strane ministarstva, kada je reč o ovim programima i to u više navrata.Takođe, moram da zamerim, ja sam očekivala da ćete se pozabaviti ipak i na žalost važećom uredbom koja derogira ovaj zakon u nekim odredbama, a to je podsticajima u biljnoj proizvodnji, jer od nekadašnjih ili doskorašnih praktično 100 evra po ha podsticaji su i dalje svedeni na 3.000 dinara po hektaru. po hektaru. Uredbom se, kada je reč o ovim podsticajima o biljnoj proizvodnji, moram reći da su naši, naročito banatski paori izuzetno zbog toga zabrinuti, apsolutno ne videći svoju perspektivu kada je reč o biljnoj proizvodnji.Ono što nas takođe zanima, a nismo uspeli da razaznamo iz ovih zakonskih štiva jeste da li će tzv. ranjiva područja biti određena i definisana npr. pre početka rada kompanije „Tenis“ ili posle početka rada kompanije „Tenis“. To je jako bitno imajući u vidu da takođe niste prepoznali jedan bitan segment, a mi ćemo amandmanom pokušati da poboljšamo zakon i u tom pravcu, a to je zaštita životne sredine i svega što podrazumeva zaštitu životne sredine usled intenzivne poljoprivredne proizvodnje.Sada ću vam navesti jedan plastičan primer, onako kako ga ja, koja nisam poljoprivredni inženjer zaštite životne sredine, kako sam uspela da ga prepoznam, a da ga svi učesnici u diskusiji razumeju i vratiću se na prethodno pomenutu kompaniju „Tenis“. Meni su stručnjaci iz vaše oblasti objasnili da u matičnoj zemlji ove kompanije, a to je Nemačka, ne može npr. jedna farma da broji više od 30.000 svinja dok su najave da će naročito na našem banatskom prostoru farme kompanije „Tenis“ moći da imaju i do 50.000 svinja.Takođe svinja.Takođe su mi stručnjaci iz vaše oblasti objasnili da su u Nemačkoj vrlo striktne procedure kada je reč o prečišćavanju otpadnih voda, odnosno svega onoga što proizilazi sa farmi kao što su farme kompanije „Tenis“, odnosno da vode koje se ispuštaju, naravno zagađene sa farme, moraju da budu na višoj tački sliva nego što je ona tačka u reci, u vodi odakle ta kompanija uzima vodu za dalje korišćenje.To znači da ova kompanija i sve druge slične njoj treba naročito da vode računa o onim vodama koje ispušta u reku, odnosno da mora da ima posebne pogone i filtere za prečišćavanje ovih voda. Ukoliko se kompanija „Tenis“ angažuje i startuje u ovako uređenom ili uslovno rečeno uređenom okviru, ona, koliko ja znam neće imati potrebu da na ovaj način postupa kada je reč o fazi ispuštanja, odnosno uzimanja voda.Uostalom, zašto bi ona u zemlji Srbiji ulagala dodatna dva miliona evra za ovakve pogone? Tako da, naprosto, kroz ovaj primer želim da postavim dodatno pitanje oko tretmana ranjivih područja, odnosno oko ovog stanja sa brojem svinja i sa ponašanjem u odnosu na životnu sredinu, pošto to nismo prepoznali u ovim propisima.Ono što nas takođe zanima i takođe dovodi u sumnju naše poverenje prema vašoj datoj reči ovde, kada je reč o ispunjavanju rokova, da se vratim na Upravu agrarna plaćanja IPARD program, jeste to što ste vi za administriranje celokupno, da kažem, projektnim procesom predvideli devet plus šest meseci.Dakle, gotovo godinu i po dana se gubi na administriranje projektom, što je, ako ste sami naveli kraj akreditacionog procesa zaključen u aprilu mesecu, da će se prostor za konkurisanje i apliciranje otvoriti do kraja ove godine, tih više od godinu dana nikako ne može da uđe u onaj godišnji limit kada prvih 15 miliona dinara mogu da se povuku iz IPARD fonda.Mi takođe, konstruktivno želeći da učestvujemo u popravljanju ovih zakonskih rešenja, predložiti amandmane kojima preporučujemo da se drastično ili značajno skrate ove proceduralne administrativne faze, naročito imajući u vidu da ste i sami rekli da je gotovo sve spremno, da su ljudski kapaciteti gotovo na savršenom nivou, da sve ide po planu i onda nema razloga da devet meseci plus šest meseci traje administrativna faza za odlučivanje samo o projektima koji bi imali pravo da povlače sredstva iz IPARD fonda i dodatno, imaćemo više amandmana.Dodatno bih htela da skrenem pažnju na takođe jedan segment koji je nama nedostajući, nije prepoznat u zakonu, a to su podsticaji vezani za ruralni turizam. sam, vi ste verovatno bolje ja, pošto imate priliku da obilazite celu zemlju, upoznati sa situacijom koliko mala gazdinstva funkcionišu u sivoj zoni u ovoj oblasti ruralnog turizma koja bi, upravo ono što je i vama cilj, mogla da ih zadrži na svojim matičnim područjima, dakle, da se ne upute onim tokovima ekonomske migracije i da prepoznajući podsticaje i podršku ruralnom turizmu vrlo decidno navedeno u zakonu, po našem amandmanu ono što sada nedostaje, da im pomognemo da se i oni uključe u ovaj sistem

Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, htela sam u načelnoj raspravi da istaknem sve ono što je urađeno u prethodne dve godine. Činjenica je da izneti argumenti ne stoje iz razloga što je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine 2014. godine pokrenulo pokrenulo IPARD projekat. Taj projekat je morao da bude pokrenut znatno ranije, još od 2004. godine. Međutim, mi smo 2014. godine najpre usvojili Strategiju poljoprivrede i ruralnog razvoja, što je bila osnova za izradu IPARD programa. Ministarstvo poljoprivrede je i sačinilo IPARD program. Ovaj program prezentovalo je Evropskoj komisiji, ona ga je usvojila i prihvatila za finansiranje krajem januara 2015. godine.Od tada radimo na pripremi operativnih struktura. Podsetiću vas, preselili smo Upravu za agrarna plaćanja iz Šapca za Beograd, što je uslov za implementaciju organizacione strukture IPARD programa.Vlada je krajem decembra 2015. godine dozvolila dodatno zapošljavanje kadrova koji će raditi na sprovođenju ovog programa. Proces upošljavanja je započet. Pripremljen je bio zakon i da nisu raspisani izbori, ovaj zakon bi bio mnogo ranije u skupštinskoj proceduri.Inače, Srbija i Evropska komisija na ovom projektu su partneri i sve primedbe i sugestije koje su usledile nakon radne posete su u pravcu praćenja toka priprema naših operativnih struktura. Tako da, sve zasluge za ovu današnju raspravu zaslužuju u stvari članovi Ministarstva poljoprivrede, odnosno kadrovi Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Vlada Republike Srbije, kao i Kancelarija za evropske integracije, ministarka zadužena za

Zahvaljujem se.Hteo bih samo nekoliko stvari da iznesem. Ja sam ovde da uradim, premijer Vučić mi je dao da uradim posao i jedan od mojih poslova jeste da dobijem akreditaciju za Upravu za agrarna plaćanja i da rešimo

se.Druga stvar koju želim isto tako da kažem, ja vama iznosim činjenice šta smo uradili. Još jednom, da bi javnost bila na čisto s tim šta smo uradili, ljudske resurse, 42 ljudi primili, do kraja decembra primićemo još 50 ljudi. Time ćemo steći uslove da ispunimo kriterijume koji su predviđeni. U ovom trenutku nam je to sasvim dovoljno. Za mere jedan i tri, za koje ćemo se akreditovati, to nam je sasvim dovoljno. neko će reći treba nam hiljadu, bilo je takvih reči, ali za kompletnu strukturu to je neophodno, ali za ovo što mi idemo u ovom trenutku, za poljoprivredne proizvođače i za prerađivače to će biti sasvim dovoljno.Propisi se nalaze pred vama, koji su bili,

ovog propisa, ukoliko Skupština tako odluči, imaćemo još jednu stvar potpuno regulisanu.Korigovan je IPARD program, bilo je nešto reči kod prethodnih govornika o tome. Mi smo izvršili korekcije na korist srpskih poljoprivrednika. Imali smo u nekim stvarima nelogičnosti. To smo uradili uz saglasnost sa ljudima koji donose odluku o tome u Briselu i to smo napravili tako da te, da tako kažem, opsege spustimo na nivo da budu dostupni većini poljoprivrednih proizvođača u Srbiji, ne na 20 hektara da bude granica, nego smo ih spustili na dva.Pravilnici kojima se definišu stari referentni cenovnici su izradi, oni će biti gotovi. Ja ne tražim da vi meni verujete lično. Ja kažem da ćemo mi ovaj posao da uradimo. Da li ću ja vas u dovoljnoj meri ili ne ubediti u to, moje je da pokušam, ali znam da ćemo rezultat ostvariti.Što se tiče ostalih stvari, poveravanja poslova na nivo AP Vojvodine, ovde se akredituje Uprava za agrarna plaćanja, akredituje se organ. U kasnijim stadijumima na regionalnim kancelarijama mi ćemo preneti deo tih nadležnosti, tu nema nikakvog spora. Jedna od tih kancelarija biće i u Novom Sadu i na drugim mestima i tu nemamo apsolutno nikakav problem. U ovom trenutku moramo da akreditujemo i ne možemo da poverimo posao bilo kome, moramo da akreditujemo upravu.

da argumenti koje sam ja iznela ne stoje. Ja nisam ukrštala neke imaginarne argumente, nego ono što je iznošeno u javnost, dakle, audio i video izjave koje su vrlo proverljive. Tako da, ne baratam nekim imaginarnim argumentima, nego činjeničnim stanjem.Čuli smo i da su izbori krivi za sve, ne po prvi put. Kad su neki propusti u pitanju, kad su greške u pitanju, uvek su izbori krivi za sve. Čuli smo i ko je zaslužan. Nismo čuli ko je odgovoran za ove blokirajuće faktore, a i ovo ko je zaslužan nije mi baš bilo potpuno jasno. Jedna strana tvrdi da je ona zaslužna, vas kad slušam, ministre, čujem da ste vi zaslužni.Volela bih da čujem i od vas ko je, zaprav,o zaslužan za pravac odblokirajućeg postupanja. Naravno, želim i da vas pitam šta ćemo, ministre, ako opet bude izbora? Opet ništa od IPARD programa, ako se ispostavi, kao što smo čuli da izbori jesu blokirali sve ove procedure i postupanja u prethodnom periodu, potpuno je jasno ne trebaju argumenti, činjenice su tu, da ćemo opet biti na nuli, ako opet bude izbora. Hvala vam. **Đorđe Milićević** Replika. Narodna poslanica Snežana Bošković Bogosavljević. Izvolite. Želim da kažem da sam pogrešno protumačena, pogrešno je protumačena moja izjava da su izbori krivi za sve. Samo sam rekla da bi ovaj zakon bio u skupštinskoj proceduri ranije da izbora nije bilo. Kao što znate, u martu mesecu branila sam set zakona iz oblasti zaštite životne sredine, od tada više nije bilo zakonodavne aktivnosti. Veoma sam srećna i zadovoljna što su danas kolege iz Ministarstva poljoprivrede tu da brane ovaj zakon. Nisam rekla ko je zaslužan više ili manje, svi smo zaslužni koji smo radili od 2014. godine, a ako bismo baš želeli da se pitamo ko je odgovoran, odgovorni su oni koji od 2004. do 2014. godine nisu na ovom projektu uradili ništa. Sve ovo što sam rekla može da se proveri. Sve je to zapisano u dokumentima kojima se ocenjuje napredak u procesu evropskih integracija, dokumentima za 2015. i 2016. godinu. Reč ima narodni poslanik Boško Obradović. Izvolite. **Boško Obradović** Poštovani građani Srbije, želim pre svega da izrazim jedno veliko zadovoljstvo što se u Narodnoj skupštini Republike Srbije konačno razgovara o poljoprivredi i selu, dvema temama koje su ostale toliko zanemarene, rekao bih čak i ponižene, u interesovanjima naših političkih elita u nekom prethodnom periodu.Dveri su, naravno, u potpunosti spremne za ovu temu. Mi u našoj poslaničkoj grupi imamo dva stručna lica, počevši od prof. dr Miladina Ševarlića, jednog od naših najpoznatijih agroekonomista, do njegovog mlađeg kolege mr Ivana Kostića, koji će, naravno, imati priliku da, uz mene, govori o ovoj izuzetno važnoj temi.Moja uloga je, da pre svega, otvorim ovu temu na politički način i ukažem na to šta je problem aktuelnog trenutka srpske poljoprivrede i sela, a onda da vidimo i da li su ova rešenja koja predlaže Vlada Srbije prava, ili potpuno promašena i pogrešna rešenja.Ova rešenja, da odmah to kažem, izgledaju kao kada na jednu duboku ranu i jednu gangrenu koja je zahvatila čitav organizam, jedan kancer koji vam razjeda organizam, zalepite flaster i kažete – evo, ovaj flaster će pomoći i rešiti problem oboljenja koje vaš organizam ima. Dakle, nećete, gospodine ministre, ovim ništa rešiti, ovo je samo jedna u nizu foliranja i gubljenja vremena u pogrešnim i promašenim poljoprivrednim politikama u poslednjih 16 godina.Pogrešno bi bilo da kažem da ste vi jedini odgovorni za slom srpske poljoprivrede i sela, vi ste samo grobari srpske poljoprivrede. Neko drugi je krenuo da ubija srpsku poljoprivredu i selo još od 5. oktobra 2000. godine, danas vi, gospodine ministre, Vlada Aleksandra Vučića, završava ovaj grobarski posao, bukvalnog uništenja, završno, srpske poljoprivrede i sela. Dokaz tome je bezidejnost ministara u prethodne četiri, ili sada već pet godina vlasti SNS-a. Za četiri godine vlasti, četiri različita ministra. Vi kao da sledite taj vegetacioni niz da svake godine zasejete po jednog novog ministra To govori da vi nemate nikakav dugoročni plan, to govori da vi nemate nikakvu dugoročnu ideju šta sa srpskom poljoprivredom, jer niko normalan sa ozbiljnom idejom, ne bi menjao ministra poljoprivrede na svakih godinu dana.U poljoprivredi je najvažnije dugoročno strateško planiranje i sigurnost koju vi dajete poljoprivrednicima takvim planiranjem. Kakvu im vi sigurnost dajete tako što svake godine menjate ministra poljoprivrede, što svake godine menjate, izmenjujete i dopunjujete zakon koji se tiče poljoprivrede?Ono što želim, najpre, da kažem jeste stanje našeg sela. Pod jedan, čak i u Zakonu o teritorijalnoj organizaciji države Srbije, vi nemate Spomen sela. Postoje gradska mesta i ostala naselja. Sela se ne pominju kao da ih nema, bez obzira što pola Srbije još uvek živi u selu i bavi se poljoprivedom, čak i ako živi u gradu.Druga stvar koja boli naše selo jeste iseljavanje iz sela u manje gradove, iz manjih gradova u veće gradove, iz većih gradova u Beograd, pa u inostranstvo. Dakle, sela nam se prazne, posebno ona granična, na granicama naše države, posebno ona u pasivnim krajevima. Posebna su tema Domovi kulture i uopšte kulturni život naših sela. Posebna tema su žene na selu, koje su ponižene i uvređene od svih prethodnih vlasti, jer kada su i kako dobile bilo kakvo ozbiljno pravo kada su majke, kada su trudnice, kada su porodilje, kada su penzionerke na selu. Ono što je naravno najdramatičnije, uz ovo pražnjenje srpskog sela, jeste podatak da smo između dva popisa izgubili 150.000 porodičnih gazdinstava. Dakle, svako peto porodično gazdinstvo u Srbiji više ne postoji, i vi to nemo posmatrate i gledate propast srpskog sela.Takođe, vi ne primećujete poraznu činjenicu da različiti podaci, različito govore, ali da više stotina hiljada hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta u Srbiji, ostane neobrađeno. Neko kaže, pola miliona hektara, neko kaže milion hektara. Koliko tačno stotina hiljada hektara, gospodine ministre, u Srbiji, obradivog poljoprivednog zemljišta ostane neobrađeno? Kako mogu svi ministri u prethodnim Vladama da gledaju neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište, a da ništa nisu učini da podstaknu obradu tog obradivog poljoprivrednog zemljišta.U vreme DOS-ovskog uništavanja poljoprivede, koje vi dovršavate, kao grobari srpske poljoprivede i sela, uništeno je 65 poljoprivedno-industrijskih kombinata. Šta su bili poljoprivedno-industrijski kombinati? Ona ključna tačka poljoprivedno-prehrambene industrije Srbije, koji imaju sve od proizvodnje, preko prerade do trgovine osnovnim životnim namirnicama. Dakle, čitav lanac proizvodnje, prerade i trgovine ostaju u ovoj državi, samim tim i sav profit ostaju ovoj državi. To ste vi od 05. oktobra 2000. godine do danas uništili.Vi biste sada da uništite i prodate i PKB, poslednji ostatak te nekada moćne industrije poljoprivedno-industrijskih kombinata, jedan od najvećih poljoprivedno-industrijskih kombinata u Evropi, koji se nalazi nadomak grada od dva miliona stanovnika, koji ima ogromne površine, koji ima neverovatnu perspektivu. Umesto da država stane iza PKB i da kaže – ovo je strateška grana srpske prehrambeno-prerađivačke industrije koja će da poveže sve drugo što ćemo da pokrenemo u poljoprivedi, vi hoćete i to da prodate.Uostalom, svaka četvrta privatizacija u poslednjih 16 godina koja se tiče poljoprivede i prehrambeno-prerađivačke industrije je propala, a niko nije odgovarao za uništene potencijale srpske poljoprivede. Ono što želim posebno ovde da vam istaknem, jeste vaša katastrofalna ideja dolaska velikog nemačkog proizvođača mesa Tenisa u Srbiju. To jeste nemački ekonomski interes, ali to nije srpski, to nije domaći ekonomski interes. Nama ne treba još jedan veliki evropski tajkun koji će da uništi konkurenciju naših malih domaćih proizvođača, nama treba podrška našim malim domaćim proizvođačima, nama treba udruživanje naših proizvođača u zadruge, nama treba podrška države zadrugarstvu, nama treba obnova poljoprivedno-industrijskih poljoprivedno-industrijskih kombinata, nama treba obnova domaće industrije i poljoprivredne mehanizacije. To je ono što vi treba da podržite parama i hektarima koje poklanjate Tenisu, kao da je nama ovde potrebna nova ekonomska nemačka okupacija.Ono što ste vi već prekršili, kao vaše obećanje, gospodine ministre, jeste da ćete do kraja ove godine da uvedete nezavisnu laboratoriju za kontrolu mleka. I evo, nema je. Nema je, gospodine ministre. Već ste, posle četiri meseca na vlasti, prekršili vaše obećanje. Dakle, nema nezavisne kontrole mleka. I dalje se izrabljuju naši proizvođači mleka od, ne znam kakvih otkupnih stanica i varijanti.Ono što želim posebno da alarmiram građane, jeste, da od 01. septembra 2017. godine stranci mogu da kupuju poljoprivedno zemljište u Srbiji, po, pogubnom, Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, koji su počeli oni pre vas, evrofanatici, a nastavljate vi, najveći evrofanatici u istoriji DOS-a. Dakle, vi želite da od 2017. godine stranci mogu da kupuju poljoprivredno zemljište u Srbiji.Ne vidim da ste išta uradili da to zaustavite i sprečite, a pet godina ste na vlasti, gospodine Nedimoviću. Pet godina ste na vlasti, što niste promenili ovu pogubnu stavku SSP, kao što su uradile sve evropske države koje su ušle u EU. Pogledajte šta je uradila Mađarska i vidite kako su ozbiljne države zaštitile svoje poljoprivredno zemljište od prodaje strancima. Naravno, avgusta 2012. godine, jedna od prvih velikih mera SNS na vlasti bilo je otpuštanje 1.658 agronoma, odnosno asistenata savetodavaca jednom SMS-om porukom. Još uvek ste im dužni neke pare, pa vas i to pitam, gospodine Nedimoviću, kada ćete da platite ljudima ono što ste dužni kada ste ih otpustili jednom SMS-om porukom? Šta ste sve uradili za ovih pet godina vaše vlasti, nadovezujući se na ovu katastrofalnu politiku DOS od 5. oktobra 2000. godine do danas?Pod jedan – vi ste drastično smanjili subvencije poljoprivrednim proizvođačima u Srbiji, vi ste ojadili ove godine poljoprivredne proizvođače sa ovim taksama za navodnjavanje, odvodnjavanje koje naplaćujete i za 2015. i 2016. godinu.Da li ste ikada obezbedili ozbiljne otkupne cene, sigurnost otkupa, sigurnost visine cene? Uništili ste domaću poljoprivrednu industriju mehanizacije. Imamo li da kupimo naš srpski traktor ili će da kupujemo hrvatske koje su oni napravili u fabrici koja je nastala na ledini, a mi smo imali našu fabriku i samo je trebalo da u nju uložimo i da nju osposobimo? Sada mi ne znamo više da pravimo ni traktore, ni motokultivatore, ni svu priključnu mehanizaciju, ni kombajne, ni sve ono što smo donedavno znali da pravimo. Ko je to uništio? Ko sada ne ulaže u obnovu domaće industrije poljoprivredne mehanizacije? To su prava pitanja.Šta je sa zadrugarstvom? Kako to ulazi genetski modifikovana hrana i seme? Sami ste rekli da ste nedavno 11 hektara pronašli. Čekajte, kako to uđe, gospodine Nedimoviću? Ko je to zasejao? Recite ime vlasnika parcele koji seje GMO proizvode. Recite, da li je kažnjen krivično, da li je procesuiran, da li je ko odgovarao za uvoz, promet genetski modifikovane hrane i semena do sada? Ko, kada, gde? Navedite ta imena i te brojke.Ukinuli ste carine na uvoz strane poljoprivredne robe, ubili ste domaćeg proizvođača. Sada razmišljate da ukinete i ove carinske zaštite koje se tiču uvoza mleka, koji takođe ubija konkurenciju domaćeg proizvođača. Sami kažete genijalnu misao, koju građani Srbije treba još jednom da čuju,

da mi imamo pravo da carinskim i van carinskim zaštitnim merama zaštitimo domaću robu od nelojalne konkurencije, od mleka u prahu, od smrznute robe iz robnih rezervi EU, smrznutog mesa. Na to imamo pravo u SSP, i to ne činimo već osam godina.

je kraj? Kada je kraj? Kada je kraj subvencionisanja stranih firmi koje vi ovde podržavate? Kada je kraj hrvatizacije našeg tržišta? Kada je kraj Todoriću koji je pokupovao sve trgovinske lance u Srbiji i ubio sve domaće trgovine?Odlično, trgovine?Odlično, bravo Vučiću – dosta mi je hrvatskog iživljavanja. Dobro si se setio posle pet godina vlasti. Što ne kažeš Todoriću – dosta mi je hrvatskog iživljavanja? Nema dosta mi je hrvatskog iživljavanja u slučaju Todorića i hrvatskih tajkuna koji vladaju Srbijom.Sada, gospodine ministre, šta vi brišete iz zakona u članu 3? Jednu sjajnu formulaciju koja je tu postojala, koja je program Ministarstva poljoprivrede, vi brišete. Poljoprivredna politika i politika ruralnog razvoja Republike Srbije obuhvata mere i aktivnosti koje preduzimaju nadležni organi u cilju: 1) jačanja konkurentnosti poljoprivrednog proizvoda na tržištu, 2) obezbeđivanje kvalitetne i zdravstveno ispravne hrane, 3) obezbeđivanje podrške životnom standardu za poljoprivrednike koji ne mogu svojom proizvodnjom da obezbede ekonomski opstanak na tržištu, ključna stvar, 4) obezbeđivanje podrške ruralnom razvoju i 5) zaštita životne sredine od negativnih uticaja poljoprivredne proizvodnje. Brišete ovih pet stavova člana 3. koji su program ozbiljnog nacionalnog Ministarstva za poljoprivredu, a šta radite?Dovodite državu Srbiju u zavisnost od EU lažnim obećanjima koja traju od 2012. godine. Pet godina lažete građane Srbije da će dobiti EU fondove. Pet godina nema akreditacije Uprave za agrarna plaćanja. godina nema nijednog dinara iz evropskih fondova, vaših praznih priča o našem putu Srbije u EU, koja samo što nije usrećila Srbiju. Što pet godina ne dođe jedan dinar iz tih evropskih fondova? Videćemo za koliko godina će doći ova procedura koju vi sada pokrećete, koja nije ništa drugo, nego novo ucenjivanje iz EU. Oni su pametni ljudi, oni štite svoje domaće porizvođače. Mi ne štitimo svoje domaće proizvođače. Oni će naći 1.000 prepreka da akreditujete Upravu za agrarna plaćanja i 1.000 prepreka da mi izvezemo na njihovo tržište ono što je njima konkurencija, a mi puštamo na naše tržište sve da uđe, bez ikakve kontrole ispravnosti hrane, bez ikakvih prepreka koje štite našeg domaćeg proizvođača.Donosite tri zakona o kojima ovde raspravljamo bez javne rasprave, bez mišljenja nauke, bez mišljenja struke. Za tri godine tri puta menjate ovaj zakon. Jasno je da vi nemate nikakav plan za srpsku poljoprivredu i selo.Godine 2013. smanjili ste sredstva za podsticaj u poljoprivredi ispod 5% koje ste obavezni da iz budžeta izdvojite za to. Godine 2014. smanjili ste subvencije sa 100 hektara na 20 hektara. 2015. smanjili ste subvencije za biljnu proizvodnju sa 12.000 na 4.000. Tri puta manje subvencija od kada je SNS na vlasti u ovoj državi. Vi ste zaista grobari srpske poljoprivrede. Uvozite mleko u prahu, uvozite smrznuto meso iz robnih rezervi EU, ubijate domaćeg proizvođača.Koji IPARD fondovi? Ko siromašan i ko mali u srpskoj poljoprivredi može išta tu da dobije? Za vaše IPARD fondove – da li je tačno da mogu da konkurišu samo subjekti koji imaju preko pet hektara pod voćem? Ko to ima u Šumadiji? U Hrvatskoj je ta granica dva hektara. Da li će IPARD sredstva iz EU dobijati samo vaši prijatelji tajkuni? To je ozbiljno pitanje.Na kraju, zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama kojim oduzimate nadležnost Beogradu, a dajete Pokrajini i povećavate birokratiju i troškove pokrajinske štetne, duple administracije. Zanimljivo, dajete Pokrajini Vojvodini, a brišete iz zakona vodno područje KiM. Otvarate prostor za legalizaciju nelegalnih objekata izgrađenih na vodnom zemljištu bez građevinske dozvole, tipa vikendica porodice predsednika Nikolića na Savi.O čemu ćutite? Ćutite o nezakonitoj eksploataciji šljunka. Ćutite o uništavanju odbrambenih bedema na taj način. Ćutite o neispravnosti pijaće vode. Ćutite o zakupljivanju rečnih tokova od strane stranih

i kancer koji je zahvatio srpsku poljoprivredu od 5. oktobra 2000. kada je oslobođenjem carina za uvoz strane robe ubijen domaćiproizvođač, privatizovani su svi naši poljoprivredno industrijski kombinati, ubijena je konkurencija srpskih trgovinskih lanaca, puštena hrvatizacija i tajkunizacija naše trgovine i na svaki drugi način favorizovan svako ko ima strani ekonomski interes u ovoj državi.Došlo je vreme da u Narodnoj skupštini Republike Srbije se čuje ekonomski patriotizam, da se čuje da je domaći ekonomski interes prioritet, da je podrška domaćoj privredi, poljoprivredi prioritet. Ne zanima me vaš Centralni komitet u Briselu. Ne zanima me EU. Zanima me naš domaći privrednik i poljoprivrednik. Zanima me naša domaća banka koja će po povoljnim kamatnim stopama da daje povoljne kredite isključivo našem domaćem privredniku i poljoprivredniku. To je ekonomski patriotizam za 21. vek. To je program Srpskog pokreta Dveri.Pozivam se okrenete od tih lažnih priča o evropskim integracijama, od tog gubljenja vremena, od te pljačke iz EU naše privrede i naše poljoprivrede. Pomozite konkretno mladim bračnim parovima koji hoće da se vrate na selo i bave poljoprivredom. Dajte njima 27.000 evra bespovratno koje ste dali stranim firmama za svako novootvoreno radno mesto. Eto vam novootvorenog radnog mesta za svakoga ko želi da se vrati na selo i bavi poljoprivredom. Što nama, građanima Srbije, ne date pare iz našeg budžeta od naših zarada, nego dajete stranim firmama koje dolaze u Srbiju. To se zove moderni koncept ekonomskog patriotizma. Pozivam vas da konačno počnete da se ozbiljno bavite problemom poljoprivede i sela, jer ovo što vi radite je onaj završni, grobarski posao na konačnom uništenju srpske poljoprivrede iz

Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.Nekoliko stvari zbog javnosti želim, pre svega, da kažem, ako je i ko zaštitio male proizvođače, podsetiću vas da 70% poljoprivrednih gazdinstava ima jednu do četiri krave na prostoru Srbije. Ako je i ko zaštitio njihovu proizvodnju, to je bila Vlada Srbije, pre godinu i po dana, kada je uvela zaštitne mere i kada je sprečila da ogromna količina mleka, po istinu niskim cenama, to je ekonomija, kada je sprečila da to dođe na prostor Srbije i da dodatno devastira ovu ovu vrstu poljoprivredne proizvodnje. Mislim da su to činjenice.Srbija nije imala novac kao EU, da uloži milijardu i po evra u ovaj projekat, ali je Srbija iskoristila svoje pravo koje daju međunarodni sporazumi. Srbija će to svoje pravo koristiti svaki put kada bude ugrožen bilo koji deo njene poljoprivredne proizvodnje, ali kada bude opravdano, interesi postoje na tržištu, a ne samo zato što neko pojedinačno misli da je taj interes ugrožen. Ono što je suština cela priče, pravne obaveze moraju da se poštuju, bez obzira kada one nastaju. To je suština pravne države.Ne sviđa se meni gomila stvari u SSP-u, ali to je ova država potpisala i mora da ih poštuje, a isto tako jedan od alata koji stoji nama na raspolaganju kroz čitav proces evropskih integracija je 175.000.000 evra kroz IPARD projekat. Ja samo želim da znam da li su ovde svi svesni o kolikom novcu se radi i koliki novac stoji pred našim poljoprivrednicima. Da li mi njega treba da se odreknemo? Ja mislim da ne.Zbog toga implementiramo sve ove izmene, propise i radimo sve što možemo da što pre stignemo do tog cilja. Na svakom mestu ću moliti za bilo koje tržište ako može višak naše proizvodnje da se plasira, jer to je ono što je patriotizam. Patriotizam je borba da se za što veću cenu proda proizvod iz Srbije ukoliko je višak, kad se zadovolje, naravno, osnovne potrebe srpskog tržišta.Isto, za mene je patriotizam ono o čemu govorim u prethodnih 120 dana, a to je razvoj prerađivačke industrije na prostoru Srbije. Nama je to devastirano, činjenica je, svašta se desilo 90-ih, od 2000. godine Svašta je bilo, ali ono što mora da bi višak proizvoda mogao da nađe kanal kako da ode, jeste da se razvije prerađivačka industrija i sve alate koji stoje na raspolaganju u skladu sa Ustavom i zakonom, Vlada Srbije će koristiti, naročito Ministarstvo poljoprivrede.Jedna stvar, koja se tiče poljoprivrednog zemljišta i neobradivog poljoprivrednog zemljišta, podsetiću samo na jednu stvar. U okviru ovog zakona, izmena Zakona o poljoprivrednom i ruralnom razvoju, predviđen je jedan poseban alat uvođenje tzv. LP sistema za identifikaciju parcela.Mi smo u 2016. godini za 120.000 hektara povećali obuhvat državnog poljoprivrednog zemljišta koji se stavio pod zakup i koji se koristi. Nastavićemo da radimo, to je prvi put, imamo sve lokalne samouprave da su donele godišnje programe davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta.Što se tiče poljoprivrednog zemljišta, isto tako moram reći – da, spremamo spremamo izmenu propisa u ovoj oblasti da se prilagodimo 1. septembru 2017. godine, da, zaštitićemo naše poljoprivredno zemljište u skladu sa međunarodnim standardima standardima koji postoje. Naravno da ćemo to uraditi i to je interes ove zemlje.Što se tiče genetski modifikovanih organizama, naša Uprava za zaštitu bilja radi permanentnu kontrolu i uhvatili smo one koji su ilegalno zasejali površine na 11 hektara na prostoru Srema i Mačve, podignute su odgovarajuće prijave i vode se postupci protiv tih lica. Nulta tolerancija za proizvodnju kriv?)Objavićemo sve one koji to rade, naravno, u skladu sa zakonom koji reguliše zaštitu tajnosti podataka. Naravno da ćemo to uraditi.(Petar

novac postoji na dva različita načina na koja može da se plasira u srpsku poljoprivredu. Jedan je iz nacionalnih mera, dakle iz srpskog budžeta, drugi može da se plasira, ja se nadam u drugoj polovini sledeće godine, iz sredstava koja dolaze iz EU.Što se tiče PKB, još samo to i tu završavam, oko 352.000.000 dinara je PKB bio korisnik sredstava, podsticaja po osnovu mleka i po osnovu kvalitetnih priplodnih grla. Tu apsolutno nije ništa sporno i to je samo dokaz da Vlada Srbije vodi računa o ovom poljoprivrednom kombinatu. Način na koji će se rešavati sudbina ovog subjekta je pred nama. Ono što moramo da vodimo računa i što mora da bude važna stvar, to je da on zadrži proizvodnju. Zahvaljujem ministre.Povreda Poslovnika, najpre narodni poslanik Goran Ješić. Izvolite.

Izvolite.Tražim povredu Poslovnika da bih vam ukazao da prosto poljoprivreda je najeksploatisanija tema uz Kosovo u demagoškim debatama u ovoj zemlji.Da

da tek od 2007. godine imate višak poljoprivrednih proizvoda koje možete da izvozite, posle 1991. godine. Tek od 2007. godine, kada je ta DOS-ovska vlada uzela zemljišta i dala poljoprivrednim proizvođačima. Tek od tada.Da

pravo i mogućnost da govori, svako od 250 poslanika i to pravo vam niko ne može oduzeti, ali ne možete govoriti onda kada vi želite i kada vi hoćete, već u skladu sa Poslovnikom o radu Narodne skupštine Republike Srbije.(Goran

SNS.Dakle, to jeste jedna velika dilema i nadam se da ćemo u nastupajućem periodu imati vremena da utvrdimo koliko se ministara poljoprivrede promenilo za ovih 16 godina, od 5. oktobra 2000. godine i koliko je zapravo uništeno srpske poljoprivrede, srpske prehrambene prerađivačke industrije, srpskih agro banaka i svega onoga što bi trebalo da bude u funkciji srpske proizvodnje.Ono što moram vas gospodine ministre da pitam, vi ste otkrili jednu genijalnu stvar, da ste pre godinu i po dana shvatili da postoje i elementi carinskih i vancarinskih zaštita. Bravo!Zaista, to je veliko otkriće da SNS posle tri godine vlasti sazna da postoje carinski i vancarinski oblici zaštite domaćih proizvođača kada ih ugrožava nelojalna konkurencija iz inostranstva. Genijalno otkriće. Trebalo je Aleksandru Vučiću tri godine da se seti zaštite naše robe u odnosu na stranu robu koja uništi naše domaće proizvođače.Recite mi, šta ste za ovih pet godina vlasti SNS uradili na obnovi poljoprivredno-industrijskih kombinata, na obnovi industrije poljoprivredne mehanizacije? Evo, navedite mi jedan primer gde ste mi jedan primer gde ste vi obnovili poljoprivredno-industrijski kombinat, gde ste obnovili prehrambeno-prerađivačku industriju, gde ste obnovili neku domaću Agrobanku, gde ste uradili nešto

Hvala, gospodine predsedavajući.Ako je slučajno bilo kakvih nedoumica, direktan osnov – pominjanje stranke. To je to.Inače, što se tiče pominjanja nekih drugih stranaka, možda ih je bilo, ali ja sam čuo da se pominjao neki DOS. To sam čuo jako dobro i potpuno razumem što se pominjao. Potpuno razumem, zato što, iako se mnogi možda posredno prepoznaju, neće moći direktno niko, a tiče se direktno onoga ko uporno replike ovde izaziva i čini to i danas.Ja razumem, npr, da taj neko pominje ovde SNS i pominje termin evrofanatizma, iz logičnog razloga što ništa o Evropi ne zna, niti bi on bio kadar da proceni šta je fanatizam, a šta je realna politika, niti bi uopšte bio kadar da bilo šta kaže na temu Evrope, a da to ima bilo kakvog smisla.Ne može neko, dame i gospodo, ko sebe predstavlja za nekakvu novu Evropu, zamislite koliko to samo smešno zvuči, a pri tom pojma nema šta su npr. osnovne vrednosti Evrope, da su to plemenitost i viteštvo, a da ni plemenitost ni viteštvo nije fizičko nasrtanje na žene, da ni plemenitost ni viteštvo nije verbalno nasrtanje na žene, da ni plemenitost ni viteštvo nije isturanje koleginica da kažu ono što neko drugi hrabrosti nema. Taj neko sebe predstavlja za Evropu. U najmanju ruku to je tragično smešno.Zašto taj neko DOS spominje? Iz jednostavnog razloga što ga mi često podsećamo da upravo tom nekom novom DOS-u sam pripada, a što mu ne dolazi nekako pravo. Ali, to je, dame i gospodo, ne samo istina, to je jedino logično, Sveto pismo beše pominje – spomeni se čoveče. Ako ćemo da pričamo o nekim univerzalnim mudrostima, da li beše možda Knjiga Mojsijeva, Glava III, ona rečenica – iz praha si postao, u prah ćeš se vratiti. U tome može da prepozna i svoju sudbinu i svoju realnost, jer da prevedem, za potrebe ove diskusije, na njegov jezik, odnosno da prilagodim njegovom uzrastu - iz DOS-a je postao, u DOS se jedino može vratiti. Hvala vam lepo.

i izazvali ste repliku kada je reč o Poslaničkom klubu SNS. Sada nemate osnova za repliku i nastavljamo dalje po redosledu prijavljenih predsednika poslaničkih grupa i ovlašćenih predstavnika.Želite

Vi ste dužni da obezbedite da se ovde radi kako treba i da odolite bilo kakvim pritiscima, jer stvarno je potpuno neobično, da ne kažem smešno, da vi nakon intervencije poslanika SNS i ličnog obraćanja i prilaska vama, uvek promenite svoju odluku i na neki način se izvinite što ste Bošku Obradoviću dali repliku. Moram da vam kažem da se to sa strane vrlo lepo primećuje.Još jednom ću zamoliti da mene lično ne vređaju kolege, jer ako se obraćam, obraćam se u ime građana koji su me birali i u svoje lično ime, a ne da bilo koga branim. Zahvaljujem vam ubuduće što ćete na argumente koje iznose Dveri odgovoriti adekvatnim kontra argumentima ili reći ovo nije tačno, ovo nije tačno, a ne da se pozivate ponovo na neke žene koje ste primorali da izjave da su trpele nasilje i da lažu

zato što sam dao reč gospodinu Obradoviću. Moje je pravo da odlučim da li ću gospodinu Obradoviću dati reč, ali sam rekao da sam gospodinu Obradoviću dao reči smatrajući da je želeo da dodatno pojasni pitanja koja se tiču konkretno teme. Umesto toga izazvao je bespotrebne i nepotrebne

Poslovnika, narodna poslanica Sonja Vlahović. Izvolite. **Sonja Vlahović** Hvala, poštovani predsedavajući. Član 107, povređeno je dostojanstvo Narodne skupštine, što ste i sami posle toga prokomentarisali, da je kolega zloupotrebio povredu Poslovnika.Borimo se za rodnu ravnopravnost polova, muškarca i žene, i u toj borbi trebamo da zapamtimo da ne smemo da izgubimo najlepše osobine koje krase jednu ženu, a to je da bude i ostane nežniji pol, a isto tako da muškarci budu i ostanu džentlmeni.Nažalost, kolega je u ovoj borbi odavno izgubio tu osobinu. Ne samo onda kada je postao poslanik, već i ranije. Izgubio je najlepšu osobinu muškarca, da bude i ostane kavaljer i džentlmen, onog momenta kada je povredio ženu, našu predsednicu Maju Gojković. Ali, nije povredio samo nju, nego je povredio sve poslanice, 85 poslanica, a povredio je i sve one žene koje su glasale za njega, zarad kojih je on danas ovde. Hvala. Poštovano predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, ne znam zašto ste tako pasivni u ovoj raspravi. Stiče se utisak da je Skupština postala mesto na kome je moguće izgovoriti bez ikakvih posledica nešto što je nemoguće na bilo kom drugom mestu. Pa, zamislite ako argumenti koje slušamo u ovoj diskusiji postanu argumenti koji treba da regulišu, recimo, svakodnevni život i poslovanje ljudi u sektoru privrede kojim se vi bavite. Vi morate da odgovorite na neka pitanja na koje je život već dao odgovore, da ponovite te odgovore. Da ponovite kakva je sudbina ideje da se u Srbiji može razvijati kolhos u 21. veku, a to je pravo ime za kombinate. Da ponovite kako će se završiti svaka ambicija da država pravi svoje bankarstvo. Da kažete istinu o onome što se u ovom društvu desilo, bez ikakvih ambicija da sada lepimo jedni drugima etikete, besmisleno je to.Vreme je faktor. Ako nismo raščistili sa Miloševićevim devedesetim onda kada je to imalo smisla posle 5. oktobra, a nismo, danas je potpuno besmisleno prelaziti preko svega onog što je u međuvremenu postalo nesporno. Pa, sami ste rekli kako izgleda prosečno domaćinstvo kada se govori, recimo, o stočarstvu. Od jedne krave do četiri krave. Pa, hoćemo li sa takvom poljoprivredom da zadovoljimo potrebe našeg društva, a naspram sebe imamo „Kempinu“ ili „Nestel“?

Evropska komisija ukinula penalizaciju za proizvodnju mleka preko propisanih kvota, jer mi ovde zagovaramo komandnu ekonomiju. Hoćemo komesare ovde da uvodimo? Hoće biti prirodan otkup žita i svega drugog?Ovo je 21. vek. Kada govorimo o agraru, mi govorimo, nažalost, o socijalnom problemu koji uništava ovo društvo i ljude koji su njegov sastavni deo. To nije biznis. U Americi jeste. Znate kako ih tamo zovu? Crveni vratovi. Zato što su stalno na suncu. Zbog toga su izmislili i džojstik i lasersko navođenje i klimu i muziku u traktoru i posed od sto hektara da bi to sve imalo smisla, jer mora biti ekonomski održivo. Koliki je prosečan posed u Srbiji, ne govorim za Vojvodinu, nego za Srbiju? Tri, četiri hektara, ispod tri, sad zavisi. Pa, kako na tome može ekonomski da se opstane? Ne može. Hoćete vi to sami da rešite? Pa, nećete. Jel oko nečeg treba da se dogovori ova Skupština? Hajde makar više da ne dokazujemo na seljaku da je materija neuništiva.Četrdeset posto stanovništva nam živi na selu. Kakav je to život? Kakvo je obrazovanje na selu? Kakva je zdravstvena zaštita na selu? Kakav je kulturni život na selu, taj koji ima ideju da se ljudi vraćaju na selo? Šta ga čeka na tom selu? Valjda postoji neka ozbiljnost. Mi smo ovde došli da bi rešavali probleme. Jel postoji neka zemlja koja ima razvijen agrar bez subvencija? Imamo primere zemalja koje izvlače maksimum iz te podrške i onih koji baš ne funkcionišu. Pa, kako izgleda naša politika subvencija? Ja se sećam jedne izborne kampanje, nije bila tako skoro, kada je politika subvencija bila takva da se podržavalo domaćinstvo, a ne onaj ko je proizvođač, zbog toga što ne glasaju krave. Onaj ko ima sto krava i onaj ko ima jednu dobiće istu subvenciju po domaćinstvu, jer se tako kupuju dva glasa ili 20, koliko tu već živi. To moramo da menjamo. Tačno je ovo što je rekao jedan od prethodnika kada je pomenuo tu vrlo konfuznu politiku koja se vodi u agraru. Nije samo osobina Vučićeve Vlade, ali je veoma loše što je tako to lutanje.Četiri ministra za pet godina. Hoćete da vam kažem kako je bilo pre toga? Bio je Veselinov dve godine, pa je onda bio Stojan Jeftić, pa je posle bila Ivana Dulić, pa njen zamenik Živko, pa je onda došao Sloba Milosavljević, pa posle Slobe Milosavljevića Dušan Petrović, bio je Dragin. Zamislite sada čoveka koji živi u polju, koji radi i koji treba da shvati da postoji tu neki plan, da postoji plan i da ova zemlja zna šta hoće sa agrarom. Rekao vam je poslanik iz DS – pa mi smo 2007. godine prvi put došli do nekog viška u našem agraru.

To je multinacionalna kompanija praktično. Jeste privatni vlasnik, ali karakteristike te kompanije su globalne. Zato što je svako nacionalno tržište, u agrarnom smislu, saturisano, zatvoreno, pa i naš agrar beži, beži, ne može ovde da se zadovolji, pa i „Fidelinka“ ide u Bosnu, i na Kosovo, i u Crnu Goru, i u Albaniju, i u Makedoniju, pa gleda kako da stigne u Skandinaviju i bude konkurentna američkom brašnu koje se tamo prodaje. Ne možemo da opstanemo ako smo sami sebi okrenuti. U našem je interesu da dođe ovde „Tenis“. Naravno da treba sve kontrolisati, ali je u interesu da dođu ovde ljudi koji imaju znanje i imaju potencijal da, podižući svoje performanse, podignu performanse čitave industrije.Recite mi jednu ozbiljnu kompaniju u Srbiji, ne agrarnu, nego kompaniju, a za agrar je to posebno važno, koja može da prati šta se dešava u svetu, a da nema strane konsultante. Kako možemo da razvijamo svoje voćarstvo, da, recimo, hoćemo da hranimo Rusiju svojim voćem? Kako možemo u tome da budemo efikasni ako ne pratimo i ne znamo šta se u svakom trenutku dešava u svetu? Poješće nas konkurencija. Svaki ozbiljan izvoznik ovde to već radi. Mi sad učestvujemo u parlamentarnoj raspravi, koja je sve, samo ne nešto što mora da bude ozbiljno. Vi ste dužni da stavite tačku na to. Kakva državna agrarna banka? Pa, mi nemamo problem sa tim. Mi imamo problem sa činjenicom da su naše banke pune novca, pune, da plaćaju negativnu kamatu za taj novac, a da nisu spremne da ga ulože u posao. Zbog čega? Strašno su konzervativne i pamte i ne žele nikakav rizik da preuzmu. Zašto tako mogu da se ponašaju? Zbog toga što je privredi i država konkurencija.Pomenuo sam vam pre neki dan kako teče ta jesenja setva. Reći ću vam, u tri dana vam skoči na tržištu pšenica, sa 15 dinara ode na 18,5. Da promenite cenovnik u lancu, potrebno vam je mesec dana. Nije to hrvatski lanac, znači, ni „Merkator“, ni „Idea“, ni „Roda“, nije to Todorićev hir. Pa, u našem interesu je valjda bilo da ovde dođu pa da dobijemo konkurenciju, kao što nam je u interesu da dođu i svi drugi i da uslugama zaslužuju naše poverenje. Uostalom, ako se uvodi taj kriterijum podobnosni, pa, iza Todorića je Sberbanka, koliko ja znam. Oni su dali 600 miliona evra za investiciju koja je njemu bila potrebna, da bi i dalje mogao da razvija svoje poslovanje. Pa, zašto je Todorić dobar Rusima, a nije dobar nama ovde u Srbiji, a pritom nam se Rusija svakog dana sugeriše kao spas i izlaz iz situacije u kojoj se nalazimo? Pa, dajte nešto da učimo od tog sveta. Pa, Putin je pre četiri-pet dana prodao 20% „Rosnjefta“ Katarima i Amerikancima, 19,96%, a pre toga isto toliko „Britiš petroleumu“. Znači, on je prodao 40% najjače nacionalne kompanije strancima, a ovde je strani kapital problem.Onda da idemo dalje. Vi to vrlo dobro znate. Recite mi – na čijim posedima su najveći prinosi? Čije zemljište je najbolje i najefikasnije obrađeno? Gde postoji kontinuitet u proizvodnji? Da li su to oni koje ovde pežorativno nazivamo tajkunima ili su ljudi koji pokušavaju da prežive tako što licitiraju zemlju iz godine u godinu? Mi ako hoćemo da budemo konkurentni, ako hoćemo da nahranimo ovu zemlju, pa nije sad spuštanje carina ili, recimo, politika vancarinske zaštite i vaših prelevmana, tako smo i mi štitili 2003. godine i Živković je bio premijer, kada su od nas u toku pregovora u Fizibiliti studiji tražili da se vratimo na politiku kvota u industriji šećera, kada je cela zemlja likovala optužujući nas zbog one izmišljene „šećerne afere“, koja je zapravo bila posledica činjenice da se performansa u našoj industriji šećera podigla za tri godine sa 60.000 tona na preko 200 i otišla dalje da se razvija u međuvremenu. To je bio problem za Francuze i za Holanđane. Ali, tada nije bilo patriotizma kome je moralo biti mesta u tom trenutku, pa reći – mi štitimo svoju privredu. Ne, nego smo svi kriminalizovani zbog toga što smo razmišljali o interesu zemlje i nismo dozvolili da se vratimo na politiku kvota.Recite mi vi sada, kad pogledate tu mapu Srbije, kako mislite da razvijate agrar bez komasacije, bez ukrupnjavanja poseda? Piše na papiru da neko obrađuje 500 hektara. Na koliko parcela? Na 30, 40, zavisi. Kako možete da organizujete sistem navodnjavanja? Kako može da bude efikasan u svom poslovanju? Šta je strašan problem danas za poljoprivrednog proizvođača, ne govorim za neku kompaniju? Nema izvesnost u poslu kojim se bavi. Svake godine mora da licitira za zemlju. da se dogovorimo da kažemo – ljudi, okej, na deset godina zakupljujete zemlju. E, onda će neko uložiti u poljoprivrednu mehanizaciju. Nije nam propala zbog toga što mi nismo cenili IMT ili „Zmaj“,

Mogu da vam govorim, u tome sam svaki dan. Bez ozbiljnog plana, to je bio rezultat jedne planske ekonomije, donese partija odluku i onda se napravi, koncentriše se u jednom prostoru 60.000 tona skladišnog prostora, pa mlin, pa testera, pa pekara, pa skrobar i to tako ide. Pa tako bude u Subotici, tako bude u Kikindi, tako bude u Topoli, tako bude u Pančevu. Znači, to je bila politika, iza toga je stajala država. U međuvremenu je taj sistem prevaziđen, to je propalo. Zato smo nasledili PKB 2000. godine, sa sto miliona maraka duga.Kako smo to rešili? Država je konvertovala potraživanje u vlasništvu. I? I, onda nastavila da troši u jednom nerentabilnom sistemu. Onda se pojavio gradonačelnik Beograda sa idejom da će on, da će Beograd uzeti sebi PKB, pa onda Beograd raditi ono što država nije znala. Kako se to završava? Pa, propast. Ne može to više da funkcioniše. To je nekada moglo. Nekada je bilo efikasno. Nekada su dolazili ovde američki predsednici, pa ih odvedu da obiđu PKB i dođu u PKB, sačeka ga direktor i kaže – e, ovde ovde možete da idete u obdanište, u školu, možete da radite, ovde možete i da umrete. Sve imate u okviru ovog našeg PKB-a.Amerikanci su snimali film o „Servo Mihalju“ iz Zrenjanina. Dvadeset pet posto hrane bivše Jugoslavije proizvodio je taj kombinat, ali to je kraj. Nisu se transformisali. Tada smo neke druge priče pričali. Srbovali, ali tada bar nije bilo iskustvo koje sada imamo.Zbog toga morate da stanete na put ome. Najgora je demagogija i populizam. Agrar to ne trpi. Vi to vrlo dobro znate. Zato nam je propalo, pogledajte vaša Mitrovica iz koje dolazite, pa „Mitrosrem“, pa gore Srem Šid, pa sve otišlo do đavola u deset godina. Zato što svaka reč ima nenadoknadivu štetu i to tera ljude odavde. Nama je potreban „Tenis“ i drugi su nam potrebni. Gde ćemo naći kapital? Evo, sada čitamo da su neke banke komercijalne potpisale ugovore, država je posrednik, pa će pomagati mala i srednja preduzeća sa kamatom 7,5%. Čekajte, 7,5% kad je nulta kamata u EU. Pa, kako možete da budete konkurentni sa tim? Pa, koliki profit treba da bude da bi se generisala moć vraćanja tog novca? Pa, to je neodrživo. A, zašto je tako? Politički rizik. Politički rizik. Mi tome ne treba da doprinosimo, mi treba to da rešavamo.Ako razgovaramo o agraru, naravno da treba iskoristiti podršku EU. Ja ne uskraćujem mogućnost da nam drugi pomognu. A, jel pomažu? jel pomažu? Jer ima neko ovde poslovno iskustvo, recimo u agraru saradnje sa Ruskom Federacijom, pošto se ovde ona pominje kao pojas za spasavanje. Nemam ništa protiv njih. Jer ima neko to iskustvo? Jel znate nekog poslovnog čoveka koji se bavi agrarnom proizvodnjom koji pristaje da radi

i to je ono što se dešava. Naše jabuke vrate ukoliko ne zadovoljavaju neke standarde. To je u skladu sa njihovim interesima. Mi moramo definisati naš. Naš interes je, apsolutno, transformacija agrara i rešavanje tih socijalnih problema. Mi ne možemo da imamo efikasan agrar ako su njegove performanse te koje ste vi pomenuli.Govori se o potrebi zaštite proizvođača mleka. Apsolutno, da, to je potrebno ali odmah se mora reći koliko će to trajati. Definisati procedure koje će ljudima omogućiti da se transformišu inače nema smisla da vi štitite individualne proizvođače koji imaju jednu, dve, tri ili četiri krave, doveka, jer tako ugrožavate sve one koji su korisnici tih usluga. tih usluga. Jer za stanovništvo je važna cena po kojoj će dobiti neko mleko i ne mislim da je problem za naše ljude činjenica da se neki mlečni proizvod pravi od gustina koji stiže iz EU. Ako nije problem za Grke što bi bio problem za nas ovde, ako je cena dobra.Mislim da vi niste štitili tom merom, niste štitili samo proizvođače mleka nego i prerađivače, što je isto tako važno. Mi imamo vrlo razvijenu industriju i o tome treba voditi računa. Bilo je velikih investicija pre dve godine, 400, 500 miliona evra je dato između ostalog i za sektor koji je direktno pod uticajem vaših mera, i te subvencije su tim ljudima pomogle. Sada naravno treba skloniti tu zaštitu jer se spustila cena mleka, a podići konkurenciju. Nikome ne odgovara ako taj status kvo bude vjek i vjekova.Ne

i u svakoj kampanji kada odemo, a ne govorim vam sada o brdsko-planinskim područjima, a možemo i o tome da pričamo, ali u ovoj kampanji sada prolazimo kroz Mitrovicu pa idemo u Šid, pa stanemo u selu, bakica otvori vrata, 75 godina, nema penziju. nema penziju. Šta se dešava sa penzionim fondom u poljoprivredi? Kako on funkcioniše? Koliku penziju isplaćuje? Šta se dešava sa kategorijom registrovanog poljoprivrednog gazdinstva? Znači, moraš da se registruješ, da plaćaš porez, a onda računaš da ćeš dobiti neku subvenciju. Onda država nije u stanju da ti da tu subvenciju zbog toga što nema para.Koliko ja znam svaka vlast voli da deli novac, niko ne voli da seče. I, sa tim treba da raščistimo, pa neka odavde ode neka normalna poruka, da smo se oko tog elementarnog reda dogovorili. Branite evropsku orijentaciju zemlje. To ne sme da zavisi od jedne čokoladice ili od nečijeg hira. Uvek komšija komšiji u tom poslu trlja nos i Hrvati su pošli toplog zeca, Slovenija im je radila ono što oni nama danas rade. Ali, to je periferno u odnosu na štetu koju ćemo mi sebe izložiti ukoliko dovedemo u pitanje tu orijentaciju. To ima direktno veze sa vašim poslom.Moramo poslom.Moramo da razmišljamo šta će se desiti naredne godine kada banke počnu da se rešavaju NPL, a veliki broj tih NPL vezan je za agrar, veliki i značajan. Šta će biti sad sa tim? Šta će biti sa našom konditorskom industrijom? Nije u prvom trenutku agrar, ali je veoma važni i povezano i povezano je. Mogu da vam nabrojim stotine hiljada tona silosa koji se nalaze u ovom trenutku u nekom NPL srpskog bankarstva, zalagani, propali, ne mogu da se pokrenu, stoje tu prazni. Bilo je tu puno projekata, država je pomagala taj projekat, onih podzemnih skladišta, dala neku privremenu meru da bi se nešto saniralo, ali sve to je

Moramo da ukrupnimo posede.Moramo da počnemo da funkcionišemo u skladu sa principima tržišne ekonomije da budemo konkurentni, da uradimo ono što su uradili oni koji su naša konkurencija. Da se otvorimo prema svetu, da sva znanja koja su nam potrebna iskoristimo, ali ne da uništimo ono što ovde postoji nego da to osposobimo da možemo na svojim nogama da stoji. Niko ovde ne dolazi ni zbog čega drugog osim zbog profita i u tom profitu ima deo neke koristi za Srbiju i to treba da se štiti.Ako odavde ode poruka koju slušamo, puna populizma, demagogije, isključivosti, tog glupog nacionalizma, ljudi će se okrenuti na drugu stranu. Ono što svako danas trči trku koju trčimo i mi, pri čemu mi trčimo sa 30 godina zaostatka i jedni druge saplićemo.Što se tiče ovih predloženih zakona, naravno, da ćemo podržati ideju da počnemo da koristimo predpristupne fondove EU i i bićemo nemilosrdni u kontrolisanju svega toga. Ne u smislu nekih zloupotreba, nego u ispunjavanju onih neophodnih preduslova jer je tako za svakoga, a sve ovo drugo to je pitanje politike i oko toga treba da se borimo i kako afirmisati zadrugarstvo i kako zaštiti klastere, podići agrarni sektor i naravno kako stati na put gluposti kojih je prepuna naša svakodnevica i političke neodgovornosti.

i na tome što podržavate naš put u borbi da dođemo i do načina kako da naši poljoprivredni proizvođači i prerađivači dođu do izvora finansiranja koje nam pruža EU.Ja ću samo, iniciran vašim govorom reći nekoliko stvari. Ako je i po čemu poznata Evropa, to je po zajedničkoj evropskoj agrarnoj politici. Tako suprotstavljena Evropa pre 30, 40 godina našla je načina da oko ove teme nađe zajedništvo. Mislim da je upravo poljoprivreda jedna od stvari u Srbiji oko koje mora da se postigne tačka saglasja iz jednog prostog razloga. Svi smo svesni da je teško stanje, a način na koji možemo da idemo dalje, sigurno da nisu populističke mere iz jednog prostog razloga, niti mi imamo novca dovoljno da možemo da izdržimo populizam niti naša konkurencija ima vremena da čeka na nas. Neće nas niko da čeka. Tržište je to koje opredeljuje pravila igre. Upravo želim da predstavim na takav način da od tržišta, srpskog tržišta, tržišta CEFTE, tržišta Evrope, drugih tržišta zavisi od toga kako ćemo mi usmeravati finansijska sredstva u narednim godinama,

na tržištu kažu sva istraživanja na srednji rok da je dobro proizvoditi određene vreste voća, određene vrste povrća, goveđe meso, ribu, pa, naravno da mi kao država treba da nađemo načina da podržimo takve i proizvodnje, ali i prerade.Čuo sam pre nekoliko nedelja jednu tezu da sam promašio temu kao ministar poljoprivrede. Možda je moguće, vrlo verovatno. Svi koji rade moraju i da greše. A tema je bila vezana za prerađivačku industriju - da li ministar poljoprivrede treba da se bavi i ovim temama? Da li Ministarstvo poljoprivrede treba da se bavi ovim temama? Pa, naravno da treba da se bavi.Jedan od kanala kuda se plasira poljoprivredni proizvod jeste i prerađivačka industrija i apsolutno se slažem da je nama neophodno generisanje svih onih koji žele da ulažu u ovaj sektor, bez obzira da li su oni poreklom iz Srbije ili sa strane, pre svega zbog standarda koji se uvode. Ja sam malopre vama ovde govorio o standardima koje mi moramo kao država da ispunimo u pogledu fitosanitarne zaštite da bismo naše voće izvozili na određena područja, i to su pravila igre. Možda se nekom ne sviđaju, možda se nekom sviđaju, ali su to pravila igre.Još jednu stvar koju želim da kažem na kraju, tiče se, gospodin Jovanović nije bio tu kad sam govorio o toj stvari, a vezano je za penzije u oblasti poljoprivrede. To je toliko teška tema. Ja prosto još jednom kažem, ne mogu da verujem da onaj ko je utvrdio da se isto plaća penzija i za hektar i za 100 hektara da to može biti isto. Ja ne mogu to da prihvatim kao neku činjenicu koja u logičkom nekom sklopu normalnog razmišljanja moguća. Moramo da postignemo konačno jedinstvo oko toga na koji način da se ophodimo prema ovim ljudima. Mislili smo da su doneli neko rešenje pre 10 godina. Pa, evo, šta smo proizveli.Hvala svima ovim raspravama koje idu u dobrom pravcu, da prepoznaju poljoprivredu kao važan segment, a imaćemo još mnogo teških rasprava u ovom parlamentu, naročito u pogledu ovih stvari, kada se budemo morali transformisati i proizvoditi alate da se prilagodimo tržištu kako bismo imali šansu da preživimo. **Đorđe Milićević** Gospodine Jovanoviću, jeste pomenuti dva puta u kontekstu zahvalnosti kada je reč o konstruktivnoj raspravi.Izvolite, dobićete dodatna dva minuta.Reč

uzmete.Ključno pitanje za opstanak svakog naroda je pitanje ekonomske slobode, a pitanje ekonomske slobode determiniše, određuje politički sistem, a ne naše želje. To od vas u oblasti agrara zavisi. Znači, od vas zavisi prvo da li ćete početi da govorite po cenu da to plaćate svojim rejtingom.U

Mi danas nemamo ni jednu skrobaru. Izvozimo primarne proizvode. Na to treba da se fokusirate, da postavite ta pitanja. Ključno, ekonomska sloboda, privatna inicijativa, preduzetništvo, ne „Kolhozi“, da kažete – kombinat je propao zato što je prošlo vreme i to više ne može da se vrati. Koliko će nešto koštati, onoliko koliko je neko spreman da plati. To se od vas očekuje.A, naravno da je crna rupa pitanje penzija na svakom koraku, posebno poljoprivrednika. To je katastrofa i to moramo da vidimo kako ćemo to da rešavamo,jer taj penzioni fond ne može da se puni tako što ćemo iz budžeta prebacivati pare, nego valjda treba da se digne performansa te grane privrede, a nećemo je dići mi jer i ovakvi kakvi smo nismo bili sposobni da uradimo to u međuvremenu.Potreban je neko sa strane, neki „Tenisi“, po jasnim pravilima, po jasnim pravilima, uz poštovanje onog što je ovde autentični interes i agrarnog proizvođača i potrošača. Uvaženi poslanici, uvaženi ministre, uvaženo predsedništvo, meni je drago da smo danas imali zaista jednu kvalitetnu raspravu i to, pre svega, mislim zahvaljujući samom ministru koji je u početku bio jako konkretan, jasan i decidan. Žao mi je što smo ulazeći u jedan populizam i nekakvu demagogiju došli do ovog sada trenutka, a to je trenutak prevaziđen u ozbiljnim nacijama, narodima i državama sukoba između etatizma ili koordinisanog, dirigovanog razvoja i u ekonomiji i poljoprivredi i slobodnog tržišta. Te teme su za sva ozbiljna društva završene, osim za društva

nameću svoje stavove. A, istorija je pokazala da dirigovana ekonomija nije ništa više nego jedna ozbiljna krađa građana i zloupotreba njihovog rada.Mi, čini mi se, se odaljismo dosta od naše današnje teme, a to su zaista afirmativni i dobri zakoni koji su danas pred nama, koji idu na ruku našim poljoprivrednicima i, pre svega, stočarima. Bilo je pokušaja u pređašnjim govorima da se omalovaži povećanje koje imamo u budžetu i davanja koja smo imali u poljoprivredi u poslednje dve, tri godine,

a povećanje od 3,3 milijarde je zaista značajno, obzirom da će se direktno iskoristiti za donacije ljudima koji se bave ovim konkretnim stvarima, a konkretna je stvar uvećanje stočnog fonda u Republici Srbiji.

mi smo u prethodne dve godine celo društvo upregli u pravcu štednje da bismo danas izašli na zdrave noge, na mogućnost da podižemo budžet u poljoprivredi i da damo ovakve subvencije koje su zaista od ogromnog značaja za sve one koji se bave uvaćanjem stočnog fonda u Republici Srbiji.Ja

naravno, želim da naglasim da jedan od ključnih problema koji decenijama unazad pogađa naše poljoprivrednike jeste zastarela mehanizacija i oprema u proizvodnji. Poljoprivredne mašine su danas u Srbiji stare preko 20 godina i verujem da su starije od nekih mladih ljudi koji danas žele da pokrenu svoja poljoprivredna gazdinstva. A, ono što mi danas radimo ovim izmenama, odnosno podsticajima u poljoprivredi jeste da omogućavamo da obnove svoju mehanizaciju čak 40% do 50% omogućavamo i dajemo mogućnost da oni oni refundiraju iz budžeta Republike Srbije i na taj način je to najbolji podstrek za njihovo ozdravljenje, odnosno ozdravljenje kompletne naše poljoprivrede.Ovaj, ali i mnogi drugi problemi u poljoprivredi koje država planira da reši sadržani su u Strategiji koju sam ja iščitavao ovih dana i mislim da je zaista dobar okvirni dokument koji daje rešenja, Strategija od 2014-2024. godine, i njome su definisani ciljevi i prioriteti u kojima treba da reformišemo našu od najdelikatnijih pitanja budućeg razvoja poljoprivrede jeste i nepovoljna starosna struktura i obrazovna struktura naše radne snage. Mislim da na tome Ministarstvo treba posebno da radi i da je to zaista jedan ozbiljan problem.Ja ovde imam pitanje za ministra Nedavno ste izjavili da Ministarstvo želi da stvori povoljnu klimu za poljoprivredni razvoj u našoj republici i da naši proizvođači već sledeće, 2017. godine mogu da računaju na IPARD sredstva. Zanima me na koji način će poljoprivrednici moći da se upoznaju sa konkursima za projekte, jer složićete se u onim delovima iz kojih ja dolazim i nema puno interneta i nemaju ljudi direktnu vezu i ne mogu da isprate sajt Ministarstva poljoprivrede, pa da li planirate da ovim ljudima date neku drugu mogućnost da se obaveste na pravi način?Ovde je danas mnogo pominjana Hrvatska,

Zato što su bili nespremni, u prve dve godine se dešavalo da hrvatski poljoprivrednici ne uspeju da povuku sredstva iz ovih fondova i ostale su pare koje oni nisu mogli da koriste. Mi, upravo danas ovim Zakonom pokušavamo da naše poljoprivrednike snabdemo, kako vi kažete alatima, da se ovo ne dešava.Evropske integracije, kako smo čuli i to je velika stvar, su verovatno i najbitnije za agrar. Jeste evropska agrarna politika najprepoznatljivija, a dovoljno govori podatak i dovoljna je motivacija, podatak da Republika Hrvatska od 2014. Do 2020. Godine od EU je predvidela da povuče 2,4 milijarde evra za poljoprivredu. Ja mislim da je ovde izbor lak. Uspaljivati populističkim pričama naše proizvođače, kao što čine neki u ovoj Skupštini i sa druge strane dati im šansu da trče i razviju svoja gazdinstva, da ih stave na zdrave noge, izbor je ovde vrlo jasan. Nema boljeg boljeg motivacionog faktora od direktne finansijske pomoći. Dve milijarde i 400 miliona evra za sedam, osam godina će dobiti članica EU, pa to je zaista prava motivacija i jasan izbor.Moram izbor.Moram da se malo okrenem i kraju iz kojeg ja dolazim, ja sam iz Novog Pazara, blizina Pešterske visoravni. Ovo će mnogo pomoći ljudima koji se bave stočarstvom na Pešteri, to je bogom dana zona za najkvalitetnije vrhunsko stočarstvo i mislim da ova sredstva neće biti mala za naše proizvođače. U ovom smislu želim da kažem da su lokalne samouprave Novi Pazar, Sjenica i Tutin zaista puno radile na polju podizanja stočnog fonda. Moram da pohvalim rad Kancelarije za poljoprivredne savetodavne službe u Novom Pazaru, koja puno čini na edukaciji, na obrazovanju, ali i kroz konkretne projekte zaista pomaže našim poljoprivrednicima.Mi smo uz pomoć stranih donacija, pre svega Republike Turske, uspeli da delimo jako puno sadnica malina, uz pomoć Turske razvojne agencije „TIKE“ košnice za pčele, uz pomoć naše države smo delili steone junice i čini mi se da smo jako puno pomogli. Tako da mi je zaista drago što našim zakonom i da našim koracima ćemo osnažiti ove ljude.Ja ne želim da budem pesimističan, kao tonovi koje ovde čujem ceo dan. Na Pešter i u Sandžak se puno ljudi vratilo. Mladi ljudi žele da se bave stočarstvom, imamo pojedinačna gazdinstva koja imaju od 300 do 500 ovaca. Čini mi se da idemo u jednom pravcu koji će zaustaviti raseljavanje ovih krajeva. I ovo je jedan korak napred i ovo je prava stvar koju ova Vlada čini za njene građane.U povoju je u Sjenici razvoj regionalnog centra za razvoj poljoprivrede, vi ste informisani. Uz pomoć češke razvojne agencije i uz pomoć Republike Srbije je objekat završen. Imamo savremenu laboratoriju i puno se čini. Mislim da je ovako regionalne organizacije mogu puno da doprinesu u procesu pisanja projekata, jer glavni problem u povlačenju ovih fondova. Mi ćemo sada zakonski rešiti probleme koje imamo. Biće pisanje projekata i mislim da ministarstvo može ovakve regionalne centre da ministarstvo može ovakve regionalne centre u punoj meri iskoristiti za edukaciju, obrazovanje, instaliranje kadrova koji će pomoći ljudima da pišu projekte. To je za zaista zahtevan i težak posao.Na nesreću mog kraja, iako danas nije ispražnjen, ima puno ljudi koji pokazuju želju, ovaj kraj ima strašno lošu infrastrukturu i veliki je problem transport proizvedene visoko kvalitetne hrane. Veliki je problem u slabosti električne energije, tako da se ne može niti skladištiti, niti čuvati kvalitetno hrana. Problem na Pešteru jeste priključiti običnu muzilicu, nema dovoljno električne snage da ona radi, da ohladi mleko. Tako da mislim da mora puno učiniti na infrastrukturi, ne samo u ovom delu Srbije, i u delu južne Srbije koju ste spomenuli nekoliko puta, u regiji Svrljiga i drugih krajeva koji zaista imaju veliki potencijal.Drago mi je da mogu da pohvalim veterinarsku službu u mom kraju koja je podigla svoj nivo usluga. Oni puno više rade, ne samo u smislu vođenja brige o zdravlju i ne širenju infekcija među zdravom stokom, već i puno toga rade u praćenju klanica. Mnogo više ljudi prijavljuje svoje delovanje, jer vide da usluge veterinarskih službi njima koristi i za njihovo su dobro.Naravno, mi smo ovde pominjali i brojne probleme koje imaju poljoprivrednici, nerešen socijalni status, zaposlenih u poljoprivredi kojima se čini manje zanimljiva ova profesija.Takođe, procenjuje se da je svaki peti poljoprivrednik osiguran i da su to pretežno vlasnici. Sezonski radnici su posebna priča i to se mora rešavati kvalitetnim zakonskim rešenjima.Raduje me izjava ministra koji već nekoliko puta danas, a i pre ističe da se planira podrška prerađivačkih kapaciteta u sektoru mesa, mleka, voća, povrća da bi se ovaj sektor učinio konkretnim. Opredeljenje ove države da pomogne i ojača svoju poljoprivredu kao najstabilniji deo svoje ekonomije je očigledno, a zakoni koji su danas pred nama su najbolji korak, siguran korak i veliki korak u tom pravcu. Mi pokazujemo kao vlast da brinemo o običnim radnicima, da brinemo o seljaku, da pokušavamo kao siromašna država da mu na svaki način kvalitetno pomognemo, direktnim finansijskim sredstvima i mislim da je to maksimum koji može ova Vlada da učini za svoje građane u ovoj situaciji.Stoga ćemo i mi kao socijaldemokrate podržati prava radnika, podržaćemo i prava privatnih preduzetnika i naravno opredeljenje ove zemlje ka otvorenoj ekonomiji, ka evropskim integracijama i ka dostupnosti evropskih, vrlo često i nepovratnih para koje ćemo direktno sprovoditi ka našim ljudima i proizvođačima. Hvala.

dobili smo tri bitna predloga o izmenama i dopuna Zakona od kojih dva bitno opredeljuju poljoprivrednu proizvodnju u narednim godinama, a zakon koji je za poljoprivrednike najvažnije je ovaj o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Kada govorimo o predloženim zakonima, zapravo govorimo o kakvom je stanju naše selo i poljoprivreda kao delatnost od koje to selo primarno živi.Jedan od mojih uvaženih prethodnika izneo je argument da učešće poljoprivrede u izvozu se povećava zbog reeksporta. Ne znam da li je to tačno ili nije, ali na osnovu podataka iz zelene knjige Ministarstva poljoprivrede vidi se da učešće poljoprivrede opada u zaposlenosti i po BDP, a raste po izvozu.Možda je jedan od boljih indikatora stanja srpske poljoprivrede dolazi upravo iz sfere obrazovanja. Da je sa srpskom poljoprivredom i razvojem ruralnih sredina sve u redu, jedan od najpoželjnijih za upisati i najtežih za završiti bio bi recimo Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu. To bi bio jedan od najpoželjnijih profila, a njega bi sledili agroekonomija, mašinski recimo, fakultet poljprivredne mehanizacije. Nažalost, mladi ljudi traže one obrazovne profile koji najbolje idu uz pasoš ili ih čine konkurentnim na inostranom tržištu rada, a standardna sudbina sela je da roditelji zemlju prodaju ne bi li im deca živela u jednosobnim ili dvosobnim stanovima, opterećeni kreditima ili kirijama, radeći slabo plaćene poslove u gradovima.Kada govorim o predloženim zakonima, naravno, mi naravno govorimo i o evropskim integracijama i o tome da li te evropske integracije doprinose razvoju poljoprivrede i ruralnih sredina u celosti, jer okosnica predloženih zakona jeste jeste korišćenje predpristupnih IPARD fondova. Korisno je čuti kako EU u svom poslednjem izveštaju iz novembra 2016. godine ocenjuje stanje i stepen napretka Srbije u oblasti poljoprivrede i ruralnih sredina. To je korisno čuti kako bi se građanima istinito, ili pokušalo istinito, objasniti koliko nam dobro ide i šta zapravo proces pridruživanja EU znači za njihov život i njihovu svakodnevicu, kako bi mogli oni sami pravilno da zaključe da li je to dobro ili loše za nas.U pogledu prilagođavanja Srbije zajedničkoj evropskoj politici u oblasti poljoprivrede sugerisano nam je da treba dodatno da razvijemo jak sistem upravljanja i kontrole u oblasti očuvanja kvaliteta naših poljoprivrednih proizvoda i organske proizvodnje.Danas, na kraju 2016. godine, mi i dalje imamo ocenu da moramo hitno da rešimo pitanja po kojima zaostajemo, deo tih pitanja su i rešenja u zakonima koji su predloženi, da organska proizvodnja obuhvata samo 0,4% poljoprivrednog zemljišta, da moramo da poradimo na regulisanju životinjskog porekla i zdravlja, bezbednosti hrane, fitosanitarnoj i veterinarskoj politici i Zapravo, mi ništa od ovoga ne moramo. Možemo ostati svoj na svome, u stanju u kojem smo, a to stanje se sjajno vidi na snimku koji je danima dostupan na internetu gde radnici u prodavnici mesa, jednog od naših najvećih klaničara, tranzicionog dobitnika, sa mesarama po celoj Srbiji, prodavnicama mesa, metlom ispod frižidera vijaju i ubijaju pacova i onda ga tom istom metlom izbacuju iz prodavnice, sjajno se zabavljajući.U izveštaju Evropske komisije, sa druge strane, rečeno nam je da moramo striktnije implementirati propisane vezane za higijenu hrane. Jedna od ključnih zamerki u izveštaju Evropske komisije, petostruko uvećanje dozvoljenog nivoa aflatoksina u mleku. To je nekako tema koja je zaboravljena u današnjoj raspravi, po čemu smo, po njihovim rečima, izašli iz evropskih okvira. Dakle, vratili se unazad u pogledu približavanja evropskim standardima.Šta se još od nas traži? Da probamo da damo odgovor na večito pitanje, da li je to dobro za nas ili nije? Da donesemo propise o ograničavanju upotrebe pesticida, da poradimo na kadrovskoj popuni Uprave za veterinu, čije osoblje je izrazito nedovoljno i pred odlaskom u penziju, da se zakonski uskladimo u oblasti genetski modifikovane hrane, što je naravno tema koja pobuđuje mnogo kontraverzi, a o kojoj treba otvoreno i stručno raspravljati, jer to je preduslov za prijem Srbije u STO, tako piše u izveštaju Evropske komisije, da rešimo problem katastra, da sredimo evidencije, da uvedemo

za unapređivanje. Dakle, mora biti unapređena. Deo javne rasprave i ova skupštinska rasprava, za nju smo sada po standardnoj praksi po hitnom postupku, sa svega dva, tri dana pripreme, dobili zakone, se može zaključiti da je cilj da se rasprava maksimalno skrati ili se može osnovano pretpostaviti da je cilj da se rasprava skrati, da možda vlast ne bi izgubila neke političke poene. Ne znam šta bi drugo moglo biti. Onda, recimo, u toj brzini propustimo priliku da uradimo neka fina podešavanja, ostaje kratak period za amandmane, recimo, da amandmanima pokušamo sagledati mogućnosti u zakonskim rešenjima, recimo, podsticaj organskog pčelarstva za koji smo u ova dva, tri dana dobili sasvim solidne argumente da u Srbiji imamo samo četiri pčelara sertifikovana za organsku proizvodnju, da tražnja za tom vrstom proizvodima postoji i da imamo 30.000 pčelara i 792.000 košnica. To bi bila recimo interesantna stvar za podsticaj, ali naravno za tako nešto nije bilo dovoljno vremena.Sugerisano nam je da nakon dve godine kašnjenja formiramo državne institucije čije postojanje funkcionisanja je nužno kako bi nam EU stavila na raspolaganje 175 miliona evra iz IPARD fondova za budžetski period 2014-2020. godina.Molim građane i kolege poslanike da obrate pažnju da govorim o sredstvima koja se iz budžeta EU namenjuju za period koji je započet 2014. godine. Sada se nalazimo na kraju 2016. godine. Građani imaju pravo da dobiju barem neke osnovne informacije o tome koliko vredi i u kojim koracima se proces evropskih integracija u oblasti poljoprivredne proizvodnje sprovodi. Imaju pravo da znaju jesmo li mi u tom procesu, po nekim merama i poslovima, u docnji ili ne. Ako jesmo, zašto jesmo i čijom krivicom. Mora postojati načelo političke odgovornosti.Uvažavam argumente ministra da njegov mandat ne traje dovoljno dugo da podnese odgovornost za sva ranija kašnjenja i uvažavamo nameru da se ispeglaju posledice ranijih kašnjenja, ali prosto o političkoj odgovornosti za sva ranija kašnjenja se mora raspraviti i neko je mora podneti.Pripreme podneti.Pripreme Srbije za korišćenje IPARD fondova EU započete su još 2009. godine. Izrada samog IPARD programa za Srbiju započeto je početkom 2014. godine, a okončano je 9. decembra 2014. godine slanjem programa Evropskoj komisiji na akreditaciju.Građani treba da znaju da smo mi ti koji predlažemo mere i predlažemo u koje programe želimo da novac bude uložen iz tih evropskih predpristupnih fondova, i to je učinjeno predajemo IPARD programa na akreditaciju Direktorata za poljoprivredu. Građani takođe treba da znaju da te programe Evropska komisija akredituje, jer to je njihov novac. Čiji novac, njegova pravila trošenja. Ako nam se ne sviđa, ne moramo uzeti, ali da li možemo bez tih para, pitanje je. Nismo sigurni da možemo.Program možemo.Program je akreditovan 20. januara 2015. godine i već tokom 2016. godine, po ranijem planu naše administracije, koja je radila stručni deo posla, su trebala biti iskorišćena prva sredstva. Naravno, očekivalo se da će prvi korisnici biti naprednija poljoprivredna gazdinstva sa jakom agrotehničkom bazom i višegodišnjim biznis planovima koji su preduslov i moraju biti napravljeni u skladu sa formom koju Evropska komisija i njen Direktorat za poljoprivredu propisuje. Čak su i formulari za prijavljivanje napravljeni i sa Briselom verifikovani 2015, početkom 2016. godine, osim informacija iz medija koje se bave poljoprivredom, a deo informacije i sa javnog slušanja iz decembra 2014. godine. Kada je sve ovo urađeno onda smo ušli u izborni ciklus.Da je sve odrađeno kako treba, IPARD bi bio samo uvertira za zajedničku agrarnu politiku i programe uz koje bi srpska poljoprivreda, sudeći po primerima iz EU, profitirala. Sve zemlje koje su bile kandidati su sredstva samo dobijala iz predpristupnih fondova. Ulaskom u članstvo, morali su i da doprinose, ali su dobili i svoju kvotu u zajedničkom agrarnom budžetu, preko dva fonda i u proseku su uspevali da povuku po osam puta više sredstava. Slovenija čak 14,7 puta više sredstava. Poljska je uspela da povuče nepunih dve milijarde. Gde smo mi? Mi smo sada na polovini evropskog budžetskog perioda sa 0% iskorišćenja novca koji nam je iz tog budžeta pripadao.U Šapcu je svojevremeno formirana Uprava za agrarna plaćanja, navodno u savremenoj poslovnoj zgradi, projektovanoj da primi stotinak zaposlenih. Prema informacijama iz struke, sve je bilo 90% spremno i akreditacioni plan bio je usaglašen sa Evropskom komisijom i njihova reviziona komisija davala je pozitivne ocene u tri navrata 2009, 2010. i 2011. godine, čak smo dobijali u izveštajima ocene da smo najnapredniji u regionu, a onda 2012. godine, zbog navodnih problema u pronalaženju kvalitetnih kadrova u Šapcu, odlučeno je da se Uprava za agrarna plaćanja preseli za Beograd i od tada je praktično ceo proces zaustavljen. Od tada je Uprava promenila pet podobnih direktora.Konačno, inovirani akreditacioni plan dostavljen je Evropskoj komisiji i odbijen 8. avgusta 2016. Zašto je premijer 11. avgusta rekao da smo akreditovani za IPARD? Zašto se Uprava morala seliti iz Šapca kada je tamo navodno sve bilo spremno za njen rad? Argumenti da zgrada ne omogućava prijem 125 radnika, već samo 100 radnika pretpostavljam da nisu nešto nepremostivo. Argument da u Šapcu i okolini nema preko 1.000 radnika, informatičkih stručnjaka, građevinskih inženjera, arhitekata, pravnika i ekonomista su argumenti koji ne stoje, jer to je kadrovski plan za kasniju fazu kada je Uprava trebala imati petnaestak filijala po celoj teritoriji Srbije. Stiče se utisak da je i ovde politika prevagnula nad strukom i javnim interesom.Dakle,

To su neke stvari koje bi se morale objasniti.Da je bilo onako kako je obećavano, naši poljoprivrednici bi zapravo iz prethodnog budžetskog ciklusa od EU dobijali 350 miliona evra, ali taj voz je prošao, upali smo u novi budžetski ciklus, pa je sada čak i ovih 175 miliona evra nedavno dovedeno u pitanje, a poljoprivrednici zapravo učešćem na konkursa iz IPARD-a trebali su da vežbaju za ubuduće mnogo ozbiljnije strukturne fondove iz kojih bi srpska poljoprivreda dobijala višestruko veću pomoć.Da je sve kako treba, IPARD kao predpristupni finansijski instrument bi zapravo bio uvertira za zajedničku agrarnu politiku i programe, uz koje bi, ako je suditi po iskustvu zemalja članica EU, srpska poljoprivreda mnogo dobila. Neko mora političku odgovornost snositi i ta odgovornost mora biti srazmerna izmakloj koristi za srpsku poljoprivredu zbog svih ovih kašnjenja.Evo nekoliko primera. Hrvatska, dok je imala status kandidata, godišnje je dobijala 25 miliona evra iz IPARD fondova, a to se nekad zvalo SAPARD. Isto toliko otprilike su dobijali u Slovačkoj, a Mađari oko 53 miliona, Rumuni 193 miliona, Poljaci 236 miliona. Kažem, ovo su podaci iz medija koji se bave poljoprivrednim, a slobodno, ministre, ako sam promašio cifre, ispravite me, ali mislim da su i ove cifre vrlo govoreće, možda nisu dovoljno precizne, ali služe svrsi.Dakle, IPARD fondovi služe kao priprema i svojevrsno čistilište da se poljoprivrednici osposobe da koriste ogroman budući evropski zajednički agrarni budžet. Ako imamo u vidu da su IPARD fondovi sufinansirajući, ako znamo koliko smo izgubili do sada ne participirajući u njima, pa sagledamo koliko smo investicija izgubili, pa dodamo koliki je onaj deo koji bi se iz sopstvenih izvora finansirao, možemo doći možda i do brojke da je srpska poljoprivreda izgubila čak i preko šest miliona evra investicija sa kojima bi verovatno danas izgledala mnogo drugačije i zbog toga, umesto da budu najveći dobitnici evro integracija, srpski paori prete da postanu njeni najveći gubitnici.Korisno je možda sagledati sa kojim su se sve problemima druge zemlje suočavale tokom korišćenja ovih predpristupnih fondova, na šta su sve nailazili pokušavajući da akredituju svoje projekte i da dobiju sredstva. Nedostatak kapaciteta u institucijama pokazivao se kao velika kočnica sprovođenja ovog procesa. Mi možemo reći generalno da sve naše institucije predstavljaju kočnicu za sprovođenje bilo čega inovativnog. Visoki standardi u pogledu zaštite životne sredine, bezbednosti hrane, zdravlja biljaka i životinja teško su dostižni korisnicima potencijalnih sredstava, a uslov su da se sredstva dobiju.Nerešena vlasnička pitanja, kod nas imamo pitanje restitucije, konverzije prava korišćenja u pravo vlasništva i sve ostale raznorazne privatizacione repove. Nedefinisanost urbanističkih uslova, problemi izdavanja građevinskih dozvola, visok stepen korupcije, loša infrastruktura i činjenica da ciklus odobravanja sredstava IPARD fondova se ne uklapa u proizvodne cikluse poljoprivrede. Da ne shvatite da promovišemo bilo kakav evroskepticizam, ovo je samo spisak problema sa kojima se moramo blagovremeno suočiti, jer to je ono što nas očekuje da bismo zaista u aprilu uspeli da povučemo sredstva za nečiji prvi program, odnosno da zaista imamo jednog korisnika koji će u aprilu povući sredstva, kako je sugerisano da će biti i nadamo se da će tako biti.Da bi predloženi zakoni dali efekta, da bi IPARD uspeo, da bi od ovoga, kao i od svakog drugog procesa u pridruživanju EU i generalno od svake druge društvene promene građani osetili korist, potrebna je pre svega vladavina prava. Sad, kako Vlada sprovodi politiku poljoprivrede i ruralnog razvoja? Šta to sve nije rešeno, a trebalo bi, kako bi podsticajne mere došle na plodno tlo, a ne u neki sektor koji je kontaminiran nezakonitostima?Problem uzurpacije zemljišta? Može se izaći s njim na kraj. Pozitivan primer je, recimo, ono što je letos urađeno u opštini Irig, kada je lokalna samouprava, uprkos neprijatnostima koje su na njivama pravili uzurpatori, obavila žetvu 140 hektara suncokreta i pšenice. Ipak, sa druge strane, Vlada je uzurpatorima izašla u susret kada je donela uredbu kojom omogućava vansudsko poravnanje sa njima. Posledica je da je zemlja u Pančevu vansudskim poravnanjem u zakup izdata po cenama daleko ispod tržišnih i uzurpatori su praktično nagrađeni.Posledica nagrađeni.Posledica ovakve politike rešavanje problema uzurpacije zemljišta je i, recimo, primer poverenika vladajuće stranke u Somboru, koji se osetio slobodnim da sugeriše kako uzurpirati zemlju, pa ga televizija u tome snimi. On je u kafiću savetovao paore da slobodno uzurpiraju zemlju i pred poljočuvarom se pozovu na njega. Prepoznaje se princip po kome ova država postaje majka onima koji svoje interese protivpravno i na silu ostvaruju, a običnim građanima je maćeha. Zanimljiv je bio njegov izgovor, rekao je da je sugerisao uzurpaciju uz svoju zaštitu jer, navodno, ti paori nisu redovnim postupkom mogli da se dogovore. Poruka je da nema pravne države.Kako ćemo onda sprovoditi predložene zakone? Kome će onda dopasti vodoprivredno zemljište, npr? Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i odredbom kojom je omogućen višedecenijski zakup jedne trećine državne zemlje kroz netransparentne direktne pogodbe,

zakupnine arende koje su lokalne samouprave dostizale na licitacijama i bez ovoga su tanjile profit ratarima. Samo veliki su mogli raditi zemlju sa tako stanjenim marginama.Matematika marginama.Matematika u proizvodnji soje, recimo, je da ako ne obrađujete svoju zemlju i nemate sopstvenu mehanizaciju, neto dobit vam se istanji kada platite arendu i kada platite uslužnu obradu, neto dobit vam se stanji na svega 100 – 110 eura po jutru, čak i kada imate prinos od preko dve tone po jutru, što je dobar prinos godišnje. Sada su poljoprivredna gazdinstva, pored domaćih tajkuna, za konkurentne dobili i razno-razne „Al dahre“, „Al ravafede“ i „Tenise“. Nije tajna da poljoprivrednici predložene, odnosno već odavno usvojene izmene Zakona o poljoprivrednom zemljištu, zapravo nazivaju „Tenisovim zakonom“.Kada smo raspravljali o budžetu, podsetiću da smo spominjali stalno 70 milijardi dinara godišnje koji se daju na subvencije javnim preduzećima, zbog nespremnosti da se javni sektor reformiše i oslobodi partijskog kadrovanja. Cenu toga plaćaju i poljoprivrednici. Poljoprivreda, sa druge strane, nije budžetski dobitnik. Ona budžetu doprinosi barem onoliko koliko iz budžeta dobija ili koliko je budžet za poljoprivredu razrezan.Kada pričamo o budžetu, jedna tehnička primedba, brojke koje su date u obrazloženju Predloga zakona o brojke koje se nalaze u famoznom članu 8. Zakona o budžetu se ne slažu. O obrazloženju Zakona dat je i Program 4002 „Podrška privatnom sektoru za jagodičasto i bobičasto voće u južnoj Srbiji“ i ja taj program u članu 8. Zakona o budžetu nisam našao. Sa Sa druge strane, u programu jesam našao Program 4005 IPARD sa milijardu dinara, a njega u obrazloženju nema. Ostali programi koji se poklapaju sa Zakonom o budžetu ne poklapaju cifre, tako da pretpostavljam da u obrazloženju treba zapravo da stoji ono što je prošle nedelje usvojeno u okviru Zakona o budžetu. Dakle, primedba je tehničke prirode.Da ne zapostavimo i Zakon o vodama, na nedavnoj sednici SO Bečej odbornici vladajuće većine su izglasali prenamenu ostrva između dve prevodnice na Tisi. Naši odbornici uzaludno su skretali pažnju na gomilu nezakonitosti na kojima takva odluka stoji. Bečejski katastar je pre godinu dana upisao pravo svojine Republici, „Vode Vojvodine“ izbrisao kao korisnika, a namena je promenjena u gradsko građevinsko zemljište. Bečejski katastar oglušio se i na reagovanja pokrajinskog pravobranilaštva da je postupak urađen nezakonito, a sve to urađeno je kako bi se stvorili preduslovi da kompanija „Alghanim National“ iz Kuvajta i kompanija „Arab Invest“ iz Novog Sada krenu u realizaciju svojih projekata, nekih velnes centara, banja itd, na jezeru između dve prevodnice na Tisi, na ostrvu između dve prevodnice na Tisi. To je takođe jedan od investitora koji u svojim investicijama pregovara direktno sa premijerom i ministrima u Vladi.Na javnom slušanju, koje je u pogledu upravljanja vodama održano u parlamentu, spomenut je problem izgradnje derivacionih mini hidroelektrana, čije ekološke posledice zvuče dosta alarmantno. Postoji plan, navodno, da se… **Đorđe Milićević** Zahvaljujem, gospodine Đuriću. Isteklo je 20 minuta.Reč ima narodni poslanik Goran Ješić. Izvolite. **Goran Ješić** Poštovani ministre, pred nama su tri zakona kojim sa kantom ovde gasimo požar u ovom trenutku. Znamo zašto ih usvajate i o tome ćemo verovatno u pojedinostima posebno da pričamo.Moje pitanje jeste upućeno ka vama, a to je šta mi želimo od poljoprivrede u Srbiji? Da li mi želimo i dalje da koristimo u dnevnopolitičke svrhe kao pitanje Kosova, malopre sam to rekao, u demagoškim raspravama, u predizbornim kampanjama, da pričamo o tome kako je to najveći potencijal razvoja, kako od toga možemo da živimo, ili ćemo ozbiljno da se bavimo ovim poslom?Vi ste veoma kratko ovde. Podsetiću vas da su osnovni postulati evropske agrarne politike kojoj težimo izvesnost i predvidljivost. Predvidljivost znači da imate jasnu agrarnu politiku šta želite da uradite kroz neki dugoročni cilj, izvesnost znači da imate direktne mere kojima ćete taj cilj postići. Naravno da nije dobro kada, hajde sada da se ne okrenemo samo na proteklih pet godina Vlade Aleksandra Vučića, nego od 2000. godine, promenimo, ne znam, 11 ili 12 ministara, tu nema ni predvidljivosti ni izvesnosti. Ne možemo da se ne osvrnemo na ekspoze premijera Vučića, koji je rekao nekoliko čak dobrih stvari u tom ekspozeu, apropo onoga što želi od poljoprivrede, a nije završio te rečenice. On misli, a nadam se i Vlada, da to treba da bude privredna delatnost koja pravi dobit za ovu državu i nešto što je razvojna šansa, ali morao je da završi rečenicu – onda u takvoj industriji primarne proizvodnje ne može da radi 25% ovih građana ove zemlje. Prosto, morate biti konačno pošteni, jasni i odgovorni i reći – ako imate 25% zaposlenih u primarnoj proizvodnji, vi niste dovoljno ekonomski razvijena zemlja u 21. veku, čak niste ni krajem 21. veka. To su prvi postulati, ako se dogovorimo da je ovo industrija i biznis, onda moramo da se ponašamo tako.Na naše pitanje da li vi treba da se bavite prerađivačkom industrijom, To je primarni cilj vašeg bavljenja. Ja očekujem da onih 11 milijardi pred kojih smo bili, koje treba da se daju po posebnim merama za direktne investicije, 90% bude uloženo u prerađivačku industriju. Nikola Knezić, predsednik Izvršnog veća Vojvodine, tamo negde u junu 1974. godine preuzeo je dužnost i tada je rekao na tom inauguracionom sastanku u Skupštini rekao sledeću stvar, to se tada odnosilo na Vojvodinu, a danas se odnosi na Srbiju

profit po hektaru, a on može doći samo tako što ćemo pokušati ponovo da vratimo prerađivačku industriju u Vojvodinu, to je čovek završio za devet godina, okončanjem poslednjeg projekta, a to je šećerana u Pećincima, i tada dostigao bruto proizvod Vojvodine na nivo Slovenije, pokazao kako možemo da se bavimo poljoprivredom kao razvojnom šansom, a ne kao primarnom proizvodnjom, gde ćemo da merkantilne proizvode izvozimo a uvozimo finalne proizvode. To je kao u Bosni što se žale – izvoze balvan, a uvoze nameštaj. Mi smo to imali i treba da pokušamo da napravimo strategiju kako do toga da dođemo.Kažete da smo mi odlučili da budemo otvoreno tržište. Nažalost, nismo sami odlučili. Mi smo imali predsednika Republike 1989. godine koji je posle nekoliko nedelja zakašnjenja u svojim memoarima napisao da je pao Berlinski zid, radi se o Borisavu Joviću. Nismo sami, nažalost, doneli odluku. Da smo znali šta se dešava, o ovome bi pričali 1994, 1995. ili 1996. godine, a ne 2016. godine, i tu smo gde jesmo.Šta su to resursi u poljoprivredi? Prvi i osnovni resurs, kao u svakom poslu, jesu ljudi. Ne možemo mi administrativnim poslovima da nateramo i da menjamo demografsku politiku u radnoj snazi u poljoprivredi. Ne možete vi sada administrativnim merama da naterate nekog da se bavi poljoprivredom, ukoliko on nema svoj interes i profit. Na kraju, nije to takva situacija na celoj teritoriji ove zemlje. Imamo dva različita koncepta. Imamo prosečnog poljoprivrednika u Vojvodini koji je 33, 34, 35 godina i koji je prepoznao svoj interes onog trenutka kada je zakonom Ivana Dulić zemljište državno oduzeto privatizovanim kompanijama i dato na licitaciju. Tada nam se javlja fenomen da tek tada, 2007. godine, mi imamo višak vrednosti sa kojom možemo da izađemo na treća tržišta. Znači, nije svuda ista situacija. To je prvi problem.Drugi problem jeste taj da ta izvesnost i predvidljivost mora biti jasno oličena u agrarnim politikama i ne možemo svake dve ili tri godine da menjamo strategiju poljoprivrede. Strategija ko strategija, ova i prošla su katastrofalne. Ne tiču se glavnih pitanja i tema koje treba da donese rezultat ovome o čemu razgovaramo. Ali, pre toga moramo reći šta hoćemo, da li hoćemo poljoprivredu sa 25% ukupne populacije, koja na ovaj ili onakav način radi, pa imamo taksiste koji su prijavljeni kao poljoprivredni proizvođači, da bi ostvarili prava na zdravstveno i socijalno ili imamo ozbiljne poljoprivrednike kojima ćemo da se bavimo.Naravno, u tranziciji ne smemo da zaboravimo one o kojima ste vi pričali i o kojima pričamo stalno, a to su nekomercijalna poljoprivredna gazdinstva. To su uglavnom staračka domaćinstva, to su ti koji imaju od jedne do četiri muzne krave, koji imaju katastrofalno niske prihode, iz nekoliko razloga. Prvo, nedostatak znanja, iskustva u smislu novih tehnologija, a s druge strane imamo katastrofalnu genetiku, uslove držanja, loš kvalitet finalnog proizvoda koji proizvode. Kada pogledate kvalitet mleka, ustanovićete da u najvećem broju takvih domaćinstava je najlošiji kvalitet, naravno da se oni onda najmanje i plaćaju, prema cenovniku onih otkupljivača koji kontrolišu to na čemu se radi.Mi imamo problem i sa korupcijom velikom u poljoprivredi, odnosno vaš posao koji bez para možete da razrešite. Imate problem korupcije u Upravi za veterinu, ozbiljan problem, ozbiljan problem imate tu, mogu da vam i privatno pričam o tim temama, ali ne treba. Na kraju, imate poziciju poziciju u budžetu gde ćemo plaćati kazne zahvaljujući neodgovornom ponašanju. To nije vaša odgovornost ili odgovornost administracije koju danas vodite.Mi imamo problem i malopre ste govorili o Upravi za zaštitu bilja. Da, nemojte se čvrsto vezati da nemamo zloupotrebe o reeksportu, neko je pominjao ovde reeksport, imamo ga još uvek, i ta situacija šteti domaćoj poljoprivredi. Prvo je neodgovornost tih ljudi koji rade jer se oni bazično bave tim poslom,

vi krivi za 11 hektara GMO-a, to se džačić od dva kilograma prošvercuje u kolima, ali moramo pojačati kontrolu zato što ćemo sutra imati drugačije okolnosti, to će biti vaš najveći izazov i zadatak, kada budemo morali da usaglasimo naše propise sa VTO, tada morate imati potpunu kontrolu i tada moramo znate koja soja potiče iz GMO soje, a koja ne potiče i moramo znati šta se dešava na tržištu i pre svega u onome što mi svi jedemo, a to je u tom slučaju svinjsko meso.Mi imamo priču oko vrlo komplikovanih stvari, sa vašeg ugla. Imamo jednu industriju koja u Vojvodini drugačije funkcioniše, imamo drugu industriju koja funkcioniše u centralnoj Srbiji, koja je opet vrlo različita i tu treba biti sposoban i naći te instrumente koji će to raditi. Apsolutno se slažem sa tim da moramo ići u komasaciju, ne samo u centralnoj Srbiji, nego čak i u Vojvodini. Moramo da povećamo površinu, ali površina koja nije krucijalna.Ja se slažem sa vama da su kapitalna davanja u poljoprivredi ono što će povećati dodatnu vrednost u poljoprivredi i to negde u Zakonu o podsticajima čini mi se imate, uvodite mere koje će omogućiti malim primarnim proizvođačima da proizvode mleko i sir, a nisu oslonjeni na velike otkupljivače gde varira cena iz godine u godinu, iz meseca u mesec, iz kvaliteta u kvalitet, zavisno od bilansa cena tržišta i količine mleka na tržištu i to je jako dobro. Imate ograničavajuću meru da mogu da proizvode samo 40 kilometara od mesta proizvodnje, što je suludo. Kako će iz Pirota da prodaju najbolji kačkavalj i pirotsku peglanu kobasicu, osim na pijaci u Pirotu? Taj zakon se mora izmeniti. Taj koji je registrovan, koji ispunjava uslove mora da može da prodaje i u Beogradu. Na kraju, obiđite beogradske restorane, svaki domaći proizvod je na divlje u njima. Putuje autobusom, u bunkeru autobusa putuje, zato što nije dozvoljeno da primarni proizvođač proda svoj primarni proizvod u restoran u Beogradu. Može da se pojavi na zelenoj pijaci, isključivo na 40 kilometara daleko od mesta proizvodnje.Pričamo

još toliko za medicinu se proizvodi od prerade kukuruza. Čuli smo malopre od kolege Jovanovića šta je to radio „Servo Mihalj“. Danas imamo preradu ne više od 15 takvih proizvoda. To nije samo problem što mi prodajemo merkantilni kukuruz, koji je, naravno, podložan berzanskim cenama, nego je problem i u tome što mi imamo fluktuiranje cene gotovo 80% svake godine.Da bi sprečili da jedne godine, cena kukuruza koja ne zavisi, naravno od nas iako smo osmi proizvođač na svetu, nego zavisi od puno većih proizvođača, ne bude 24 dinara, a sledeće godine 12, morate imati prerađivačke kapaciteta ovde.

To mora vas, iako nije vaš resor da vrlo interesuje. Nemoguće da intervenišemo na tržištu barem sa nekim količinama iz robne rezerve. Kakve su zloupotrebe u sistemu robnih rezervi? Ko je zloupotrebio robne rezerve? Nemojte da čitamo po tabloidima i da slušamo priče po kuloarima.Mi moramo da stvorim uslove i da ne štitimo samo tajkune u ovom slučaju. Imali smo situaciju i vi to dobro znate da kada Osečka šećerana i Županja ugovore Srem i Bačku za proizvodnju šećerne repe po 48 dinara, isplate to proizvođačima u Sremu i Bačkoj, a njih baš briga da li će prodati nekom Todoriću ili Kostiću, imamo administrativnu zabranu, tako što ne može seljak da izveze primarni proizvod, a onda mu otkupe za 28 dinara. Dvadeset dinara po kilogramu, pa računajte po 90 tona, po hektaru prinos prosečno u Sremu. To je pljačka. Nismo imali veće pljačke u ovoj zemlji od pljačke, administrativne pljačke u korist tajkuna, nego u agraru. I, to je radio svaki ministar. Pogledajte, vi još niste došli, takav je period godine, niste stigli na red.Imali smo ono protiv čega sam se ja borio 2012. godine. Zašto zabrana izvoza? Hteli su da zabrane kukuruz i pšenicu, pa smo se izborili nekako, pa ostalo industrijsko bilje. Imate zloupotrebu otkupa kod suncokreta na 2013. godine. To je krivično delo u Americi, u jednoj liberalnoj ekonomiji, a ne ovde, tako što se dogovore primarni, odnosno prerađivači i kažu ovo je naš sastav cena i to bi bilo u redu, pošto možemo da izvezemo gde hoćemo taj suncokret. Ali, problem je sledeći što mi država zabrani da izvezem odavde, pa otmem taj višak vrednosti svake druge godine primarnom proizvođaču. Takve stvari dok ste ministar ne sme se desiti više nikada.Da se vratimo na zakone. Tri su zakona. Zakon o ruralnom razvoju, o poljoprivrednom zemljištu. Zakon o poljoprivrednom i ruralnom razvoju je zakon koji usaglašen sa IPARD programima. Mi kao DS svaki zakon koji je nešto što se tiče evropskih integracija, pogotovo ovaj koji ima za cilj i implementaciju nekih sredstava koje će doći ćemo podržati. To odmah da vam kažem.Problem je sledeći što nismo čuli odgovore kome je palo na pamet, a pala je ministru Kneževiću na pamet da ugasi Upravu za agrarna plaćanja u Šapcu i da izgubimo te četiri godine da još uvek vi morate da rešite problem koji nije vaš problem. Zašto je to urađeno? Nije tačno da ovde nema kadrova i da kadrovi samo žive u Beogradu. Nije tačno da Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Valjevo, nemaju kadrove da rade Upravu za agrarna plaćanja. To nije tačno. Izgubili smo četiri godine na nečiji kapric, privatnu odluku da vratimo to u Beograd zato što neki ljudi moraju da putuju iz Beograda, pa do Šapca, možeš misliti, pa veliki broj ljudi u ovoj zemlji putuju svaki dan od Beograd na posao, pa se ne žale.Što se tiče resursa, resursi su vam ključna stvar. Resursi su ljudi, resursi su zemljište. Najveća sramota koja se desila, jeste Zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu.

nemojte im oduzimati to zemljište zato što hoćete da pravite neke druge varijante, kombinacije, izmišljamo aldahe, aravade, već boga oca koga, a uzimamo onima koji to mogu da obrađuju i da prave višak vrednosti.Danas prosečnost starost vrhunskih proizvođača je 30 i nešto godina. Kupili su mehanizaciju, založili su svoju dedovinu, svoje zemljište, ženu i decu, da bi mogli da povećavaju obim proizvodnje. Vrlo su uspešni u tome, ne treba im pomoć države. Ja mislim da im ne uzimaju te sad skromne subvencije koje im država daje u ovom trenutku da rade neke druge stvari i mi sada hoćemo da oduzmemo taj resurs zato što im je važniji, jer je premijer čuo negde da ovaj dobro se bavi poljoprivredom.Ovde na taj dan kada je bio izbor Vlade, mi je ponudio da idemo da obiđemo sjajne rezultate i kapitalne investicije u Jadranu, Gajdobri, Bački Sivac i Karađorđevo. Sam sam otišao, nisu ni blizu rezultatima koje imaju poljoprivredni proizvođači iz Bačke Palanke, Mladenova i okoline. Ni blizu. I, nemojte da verujete da neće neko bolje od tih ljudi da radi te stvari.Zemljište je resurs u ovoj našoj priči. Tim primarnim poslovima ne treba da se bavi 25% ljudi, treba da se bavi puno manje ljudi, a ostatak ćemo zaposliti u prerađivačku industriju tako što ćemo ukinuti administrativne zaštite u korist tajkuna tako što ćemo stati na put i SOJAPROTEIN i MK Grupi i Matijeviću i Peri, Miki, Simi i omogućiti da imamo tržišnu utakmicu ovde. To će da generiše nova radna mesta i ono što je radio Nikola Kmezić devet godina, jer to je dalo rezultat.Što se tiče Zakona o vodama. Zakon o vodama, kome nije jasno da Vojvodina vode postoje od 1793. godine, one sa problematikom Srbijavode imaju samo toliko veze koliko su voda kao fluid postoji tu. To su dva različita posla. Ovde su bujične vode. Potpuno druga znanja neophodna za to. Potrebne su nove kapitalne investicije, a ovde se rade druge stvari. Trista hiljada hektara je svake godine izloženo podvodnim vodama. Morate da sprečavate spoljni i unutrašnje vode. Morate da se bavite time. To znanje je generisano od 1793. godine od braće Kiš i ugovora sa Marijom Terezijom.Zato je ovaj zakon dobar i njega ćemo podržati. Nećemo podržati Zakon o podsticajima iz nekoliko razloga, pre svega što se nije ticalo najvažnijeg dela, a to je onaj o izvesnosti. Nismo mogli da intervenišemo na taj deo zakona ali ćemo predložiti ovih dana, taj naš zakon, možda je već u proceduri, ali prosto moramo da pričamo o ovoj delatnosti kao poslu, a ne kao socijalnoj grani. Socijalna kategorija ćemo da zaštitimo nekim jednokratnim davanjima u toku godine. A da se okrenemo prema onim poljoprivrednim proizvođačima koji to mogu da urade. Moramo da lociramo ta sredstva koja ste namestili i namenili za nove investicije u prerađivačkoj industriji. Tu postoji ogroman kapacitet i tu postoji ono što je jako važno, neophodno znanje da se taj posao završi. Hvala vam.

gotovo sve vreme sam proveo na njivi, na selu, u poljoprivredi, uporedo sa tim sam radio i u fabrici traktora. Možda nisam studirao 12 godina kao neki koji upravo izlaze. Možda nisam bio Pokrajinski sekretar i nisam uspeo da realizujem svoje ideje. Možda nisam potrošač, već sam proizvođač,

od kojih je ona u Kovačici imala 184 hektara zemljišta. Znači, negde oko 15 eura centi po hektaru. Jeste da ja nisam bio Pokrajinski sekretar, ali nisam zaboravio šta je ostalo iza ovoga, sto i nešto hiljada hektara uzurpiranog poljoprivrednog zemljišta je ušlo u sistem.Rekli su ovde vitlajući štapom da nije tačno da u Vojvodini nema uzurpiranog zemljišta, da u Vojvodini nema neobrađenog zemljišta, međutim kada smo promenili zakon voljom većine ispostavilo se da toga i te kako ima. Da pokrajinski sekretari nisu vodili računa ono što su zakonom bili obavezni. Našli smo u Inđiji preko 200 hektar uzurpiranog poljoprivrednog zemljišta i skinuli te plodove. Našli smo na desetine hiljada hektara novog zemljišta, uvrstili u program i prihodovali na milione evra. Suzbili smo dermatitis, niko nije rekao ni hvala. Govorili su da će nas EU kazniti zbog toga, evo ministar je tu. Mi smo umesto kazne dobili, pohvalu i milion i 600 hiljada evra za utrošena sredstva i dobićemo još milion da se ubuduće borimo sa ovim.Mi smo doneli Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji je doneo prihod državi Srbiji i na takav način je poljoprivreda i dobila 3,322 milijarde više nego prethodne godine.Mi smo uveli prelevmane, uz silne otpore onih koji se sada zalažu za prelevmane. Kad su nam trebali prelevmani, oni su bili protiv.

Oni ne znaju šta hoće. Šta da kažem o vođi stranke kome profesor Poljoprivrednog fakulteta, dok on kao književnik govori, drži transparent, eno tamo?Od onog velikog … projekta od 62.000 evra, a ministar zna da je to isplaćeno, ostao je samo transparent. Daj Bože da je obrnuto, da je seljacima ostalo 62.000 evra više, a ne transparent koji se ovde pokazuje protiv genetički modifikovanih organizama.Da vidimo tog najmlađeg Titovog odbornika sa 18 godina i mesec dana u Beogradu, da vidimo te genetički modifikovane organizme, da vidimo kako je ujahao u ovu Skupštinu zahvaljujući onom Skotu, tako nešto Hajde da vidimo ko je uvezao prvi genetički modifikovane organizme? Vlada Vojislava Koštunice i Ivana Dulić Marković. Jel to ona ista stranka pomoću koje je kao pomoću štapa upravo ova organizacija ušla u parlament?Govorili su protiv SSP, čiji delovi su u poljoprivredi veoma loši, ali da vidimo kako se došlo do tog SSP? Pregovori su počeli, evo, ministar će to znati 25.11.2005. godine. Tada je vladala Vlada Vojislava Koštunice. Sporazum je parafiran 7.11.2007. godine. Tada je vladala Vlada Marijana Rističevića, jel, SNS? Ona nije bila ni osnovana. I sada nam oni zameraju na svojim greškama. Oni neće nama da oproste ni svoje greške. Onda je izašao vrlo književnik, uz pratnju profesora koji drži transparent, vredan 62.000 evra, da nam drži ovde predavanje o patriotizmu.Dame i gospodo narodni poslanici, da bi menjali društvo, moramo mi da se menjamo. U svojoj karijeri od 57 godina, koliko pamtim, kad sam progovorio, prošao sam kroz razne faze poljoprivrede. Poljoprivreda se modernizuje, poljoprivreda ide napred. Nije nama problem ni tako mali posao, ali mi moramo spojiti tri stvari, najmanje tri stvari – poljoprivredu, energetiku i preradu.Iz poljoprivrede se daju napraviti energenti i za primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Mi toliko zapuštenog poljoprivrednog zemljišta smo zatekli u zapuštenoj državi u kojoj nije bilo države posle njih da možemo da proizvedemo energente na tom zapuštenom zemljištu, ali nam treba vreme. Nijedna rana nije zacelila preko noći. Država je ozbiljan, složen i dugo pravljen proizvod.Mi možemo da napravimo energente i za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i za preradu. Primarna poljoprivredna proizvodnja, prerađivačka industrija, industrija koja treba da povuče poljoprivredu, isključivo poljoprivredne zemlje su siromašne zemlje. Nama treba industrija koja će nositi i mi se moramo približavati, hteli ili ne. Jedno je put, drugo je destinacija. Da li ćemo ući u EU ili ne, ne zavisi od Hrvata, već od nas i od EU. Ali, mi moramo proći taj put da bi iskoristili predpristupne fondove od 175 miliona evra. To je predmet Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Ne možemo biti protiv integracija, a hoćemo IPARD. Mislim, to može kod ovog profesora književnosti, koji kaže ono – grupa na odseku za srpski jezik i književnost, kako beše?Mi moramo iskoristiti ta sredstva, ali to nije sve. Pored tih sredstava postojaće i dalje nacionalna sredstva. Naši poljoprivrednici treba da znaju da će jedni da koriste IPARD sredstva, drugi nacionalna sredstva, a treći imaju pravo na pokrajinsku i lokalnu podršku, i to, naravno, sve uz saglasnost centralne Vlade, da ne bi došlo do višestrukog finansiranja jedne te iste proizvodnje. Nama treba izmena tog zakona, naravno da nam treba izmena Zakona o podsticajima, jer smo dobili nešto više,

je 70% zajedničkog evropskog budžeta, sada je to 45%, 58 milijardi se izdvaja za 104 miliona hektara i 12 miliona poljoprivrednika EU izdvaja, ali je industrijski moćna i to može da izdvoji. Jedno je destinacija, a drugo je put do te destinacije. Mi taj put treba da pređemo sebe radi da bi mogli da izvozimo i u Rusiju po standardima, ili bilo gde. Nažalost, Rusija je daleko, pa transportni troškovi opterećuju našu proizvodnju, inače bi iskoristili bescarinske aranžmane, to je sigurno, i koristimo za voće, a troškovi prevoza manje utiču na visinu cena, nego što je to slučaj kod pšenice, kukuruza itd.Mi treba ono što seljaci proizvedu na njivi da preradimo što bliže mestu proizvodnje. Mi moramo da vodimo računa i o ruralnom razvoju, a to je preko milijardu više izdvojeno, oko milijardu više, da zadržimo tog malog čoveka tamo negde gde je sad živeo, da probamo da vratimo neke iz velikih gradova, i da to bude poljoprivredna politika, a oni koji prate zajedničku evropsku poljoprivrednu politiku čak smatraju da su ta mala poljoprivredna gazdinstva i mešovita, mogu uz dobru podršku poljoprivredne politike, nacionalne i zajedničke mogu da budu u budućnosti za višak zapošljavanja, dakle da budu šansa da se više ljudi zaposli. To je šansa i da se održi životna sredina, divlja, seoski turizam, da možete imati koga da posetite nedeljom itd.Mi moramo da se menjamo da bi društvo menjali. DŽaba vam zlato i dijamanti ako nemate hrane i pijaće vode. Umrećete gladni, umrećete žedni. Bogatstvo jedne zemlje se uskoro neće računati količinom zlata i dijamanata, već količinom hrane i pojaće vode koju ta zemlja proizvodi ili može da proizvede. Imate bogate zemlje koje imaju zlato, dijamante, rudna blaga, ali su siromašni. Narod je siromašan. Imate zemlje koje nemaju ništa od toga, ali su bogate, jer ljudi znaju da iskoriste ono malo što imaju. U principu, sve je do organizacije i do ljudi. I mi moramo da organizujemo poljoprivredu na način da ispoštujemo posedovnu strukturu koja postoji. Italija, Grčka, Španija, nema velike posede. Nemoj da mislite da u EU postoje posedi od 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 hektara. Prosečno je 10 do 15 hektara. Polovina poseda u EU je manja od 10 hektara.Mi moramo da specijalizujemo našu poljoprivrednu proizvodnju shodno površinama koju naši poljoprivrednici, vredni ljudi, koji su uprkos teškoćama, sankcijama itd. nas izvlačili iz krize, ostvarivali izvoz. Netačno je da nije bilo izvoza do 2007. godine. Godine 2005. suficit je bio milijardu dolara. Sada je negde oko 1,2 milijarde evra i to ne zahvaljujući baš toliko našoj nekoj ekstremno visokoj proizvodnji i tajkunima, nego pre svega što nas ima 500.000 manje. Ima nas manje na hrani i to je jedan od razloga zašto nam se povećao izvoz, odnosno vrednost tog izvoza.Ima stvari koje smo do sada uradili dobro, ali mislim da stvari kreću, ovde je i bivša ministarka, da stvari kreću nabolje, jer smo doneli dobar Zakon o poljoprivredom zemljištu, da je dobar i ovaj Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju, da posle te normative i zaposlenih koje ćemo primiti da ovo prate, da još treba zgrada da ispuni te uslove i da naši poljoprivrednici dođu do tih para, jer nam rokovi tek, jedni rokovi su od 2018, jedni rokovi su 2020. godine.Da bi ostavio sebi vremena, naravno, Zakon o vodama, najvažniji za naše poljoprivrednike, je ne da ćemo samo zbrisati iz vodotokova one vikendice koje oni pripisuju isključivo predsedniku Republike, a oni imaju daleko više, pa ako ćemo čistiti, onda ćemo čistiti sve, ako ćemo govoriti o Savamaloj, onda ćemo govoriti o devet zgrada u Inđiji, koje su bile zakonite i koje su nezakonito srušene. Govorićemo o svemu. Nećemo govoriti samo o protivniku. Nećemo, neću da se svađam sa ljudima, već da se svađam sa problemima.Koliko vidim, oni nisu rešenje. Oni su i dalje deo problema i žele da ostanu deo problema, i njima mogu da poručim da će nam biti bolje, kada mi budemo bolji, da ćemo imati nešto više, kada mi budemo nešto više, a naravno, ovom produktivnijem delu opozicije moram da kažem, Srbija će biti velika, kad iznutra postane velika. Hvala. Hvala.